to je sSkupnim dvoletnim poročilom o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2018 in 2019 ter Poročilom Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020. Prehajamo na razpravo o predlogih sklepov, ki jih je Državnemu zboru predložila Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, in sicer v okviru preostanka časa posamezne poslanske skupine in predlagatelja. Amandmaji k predlogoma sklepov niso bili vloženi.

Hvala lepa, predsednik. V Listi Marjana Šarca bomo predlagane sklepe v zvezi s poročili

da prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ne more v celoti opravljati svojega poslanstva. Zakaj? Ker prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma ta komisija nima večine, tako kot to zapoveduje Poslovnik Državnega zbora. Je pa to komisija, ki opravlja civilni, demokratični nadzor nad tako občutljivim področjem za človekove pravice, kot je nadzor nad uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov represivnega aparata te države. Pri tako občutljivem področju države. Pri tako občutljivem področju je nadzor oviran, seveda pa ga lahko koalicija kadarkoli tudi onemogoči. Kljub trditvam, da opozicija ima večino, je seveda neizpodbitno dejstvo, da če ima neka stranka podpisan sporazum s koalicijo, če misli tako kot koalicija, če glasuje tako kot koalicija, potem pač ni opozicija. Zato ponovno apeliramo na koalicijo, da uredi to področje in da v nadaljevanju do konca tega sklica Državnega zbora vendarle omogoči, da Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb opravlja svoje poslanstvo v skladu z ustavo

resne nevarnosti in tudi javnost je delo od Knovsa spremljala drugače kot danes. Žal je to stvar vodenja in za to, kar se je zdaj zgodilo, je predvsem odgovoren sedanji predsednik. Potem se ukvarja z vsemi mogočimi in nemogočimi namigovanji, ne ukvarja se pa s tistim, za kar v resnici je. In potem pride Slovenija v tak položaj, kot smo mu danes priča, ko tudi poslanci ne moremo več niti normalno priti v službo, zunaj se dovoljuje nonstop neke kobajagi demonstracije, ki so seveda nelegalne, ne dela se nadzora. Iz tega potem pridejo grožnje tudi v najhujših oblikah in seveda to ne varnostno ne sicer ne vodi več nikamor. Rezultat tega bo, da Slovenija na področju varnostnih in obveščevalnih služb nazaduje, na področju nadzora pa komisija žal ne opravlja tistega dela, ki bi ga morala, in za to seveda ni odgovoren nihče drug, kot se običajno reče, odgovoren je tisti, ki to komisijo vodi. Poglejte, kaj je bilo javnosti predstavljeno, pa vam bo vse jasno. Nekoč je Knovs res opravljal delo, ki je bilo za Slovenijo izjemno pomembno, nadzor nad ljudmi, ki so dejanska nevarnost za Slovenijo. S tem smo se ukvarjali, to smo raziskovali, o tem smo poročali. Danes o tem javnost ni seznanjena, ukvarja se pa z namigovanji, kdo s kom sodeluje in podobne neumnosti. To seveda ne pelje drugam kot v področje, ko varnostne in obveščevalne službe ne morejo polno opravljati svoje naloge, nadzora nad tem pa dejansko ni. In to je problem. Zaradi tega je tudi sklep tak, da je o njem zelo težko razpravljati in se sam v to rajši niti ne bi spuščal.

Hvala lepa. Zelo malo časa imam. Jaz bi poudarila bolj to zadnjo obdobje, leto 2020, čeprav je poročilo za več let, ampak prej nisem sodelovala in bi bilo nekorektno, da o njem govorim. Dejstvo je, da smo odprli nekaj pomembnih zadev, ki so morda res bile povsem politično napihnjene s strani opozicije. Prva zadeva je bil tako imenovani incident na meji, kjer se je naredila velika škoda Slovenski vojski in se je izkazalo, da je vojak ravnal, kot mora. Nadaljevali smo z zlorabo Sove za zaposlovanje nekih znank in na ta način je bilo zdaj tudi podano naznanilo suma kaznivega dejanja kot sklep. Kar se tiče odtekanja informacij, o tem smo se veliko pogovarjali, tudi tukaj sva dva člana Knovsa podala, naznanila kazensko ovadbo. To pa zato, ker ne želimo, da bi Knovs pomenil res kot neko središče mnenj, kjer bi Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja. Matjaž Nemec, imate besedo. MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, predsednik. Jaz bi se s tega mesta zahvalil strokovnim službam, kolegicam, kolegom. Mi smo danes v zaprtem delu razpravljali o kar nekaj temah. Dovolite mi samo, da izpostavim nekaj ključnih. Dejstvo je, da še nikdar v zgodovini Republike Slovenije Knovs ni bil tako sestavljen, na način, da je koalicija tista, ki ga s številkami in z glasovi obvladuje. Torej, nadzor, ki bi moral biti izpeljan, je sicer omogočen, ampak sklepov in ugotovitev ni moč potrditi zaradi, kot že rečeno, prvič v zgodovini hendikepiranega Knovsa, kar se tiče razmer med koalicijo in opozicijo, kar bi lahko bilo ustavno sporno. Želel bi si, da bi premogli toliko politične kulture, da bi vselej v prihodnje puščali ta izjemno pomemben nadzorni organ opoziciji. Tisto, kar je že bilo izpostavljeno – je kar nekaj primerov, ki so izstopali – govorim o incidentu na meji. Gre za to, da se je preverjalo napisane besede na Twitterju s strani predsednika Vlade, ali je bil ta incident insceniran in ali za njim stojijo celo slovenska sodišča, kar je bilo seveda zanikano. Prišli smo do tega, da so se nekateri trudili omadeževati osebo, Slovensko vojsko, in ugotovitve so hvala bogu v bodočeodvrnile, da bi se kdorkoli od politikov, še predsednik Vlade, obnašal na tak način, kot se je naš. Primer Farrokh, govorili smo že o tem, da se je neposredno vplivalo na pripravo suma storitve kaznivega dejanja. In sicer, vse skupaj je bilo izpeljano s strani kabineta predsednika Vlade, o čemer smo tudi javno govorili in o čemer obstajajo dokazi, in seveda je tudi poziv ustreznim organom, da primerno odreagirajo, več kot na mestu. Ter še zadnja kritika, ta je pa predvsem namenjena kolegicam, kolegom, ki so se mimo poslovnika, mimo zakonodaje, če smem tako reči, izpostavili na novinarskih konferencah, kar je v neskladju z obstoječim poslovnikom. Kot predsednik komisije sem bil primoran vsakič znova, in to trikrat, obvestiti predsednika Državnega zbora. To so primeri, ki se nikdar do sedaj še niso dogajali, govorim o zlorabah, in upam, da bi kot politiki leve in desne provenience, in tudi tiste vmes, le premogli toliko integritete, da bi dovolili nadzornemu organu, da izvaja svoje poslanstvo in seveda svoje poslanstvo izvaja v skladu z obstoječo zakonodajo tudi v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Želi še kdo razpravljati, ker nam čas še ni povsem potekel? Vidim, da je nekaj interesa, zato bom sprožil prijave. Prosim, da se prijavite. Če bo interes izrazil tudi predstavnik predlagatelja, dobi besedo zadnji. Prvi ima besedo Branko Grims. Hvala še enkrat. Kadar se obravnava resne teme, so potem seveda tudi resne posledice. Zgodbe, ki se danes kažejo kot nekaj povsem novega ali pa so javnosti predstavljene na alarmantni način, so bile v minulem obdobju prav tako prisotne, še bolj, še v hujši obliki. Konkretno vprašanje varnosti ali pa nevarnosti za poslanke in poslance. Knovsu obravnavali v obdobju, ki ga zajema to poročilo, financiranje izgradnje ljubljanske džamije, ki jo je financiral Katar, in sem in sem potem predstavljal, o čem smo govoril, je šla v javnost popolnoma izkrivljena, lažniva informacija, ki jo je posredoval Nevzet Porić, glavni tajnik. Rezultat tega posega, o katerem ne želim ugibati, zakaj je bil tako storjen, je bil, da sem prejel štiri grožnje s smrtjo, zelo konkretne, in da so tudi nekateri zelo zanimivi posamezniki, oblečeni v kaftane, z bradami hodili potem okoli moje domače hiše. Nihče ni pomagal, čeprav sem to prijavil policiji, vsem. Nihče. Razen klub Patriot, ki je poslal nekaj svojih kolegov, da so se potem tam sprehajali tako kot oni, in potem se je počasi zadeva umirila in šla v pozabo.Ampak če se enkrat take stvari dopušča v eni normalni državi, potem se ne čudite, če se zunaj pred parlamentom zbere skupina neodgovornih posameznikov in potem izvaja nasilje, ne samo verbalno, tudi fizično, nad poslanci in policija ne ukrepa. Policija ukrepa, če nekaj ljudi drži nekje mirno en pano, en transparent, mirno, nikogar ne ogrožajo, nikomur ne grozijo. Takrat policija ukrepa, podere ljudi po tleh, jih zveže, zapre za pet ur na policijsko postajo, se iz njih dela norca, uporabi najlonske vezice tako, da imajo še po nekaj dneh hude sledi na rokah, je mimogrede pretirana uporaba nasilja in očitno kaznivo dejanje. Ampak ko pa nekdo tamle meče vse živo po poslancih, to ni prvič, takrat pa policija ne ukrepa. A službe, ki bi morale policiji zagotoviti ustrezne informacije, očitno ne delajo. In očitno se s tem tudi nihče ne ukvarja, ker je treba pač skrbeti za pravljice, kdo je s kom povezan, pa napletati iz tega neke zgodbice. Z varnostjo ljudi, konkretnih ljudi, se pa nihče ne ukvarja. To je odgovornost tistega, ki vodi Knovs v danem primeru. In zaradi tega samo obžalujem, da se stvari, ki so se v preteklosti odpirale, takrat niso hotele razčistiti do konca in da se potem stvari danes odvijajo v še slabši obliki in na večjem številu ljudi. Takrat ko pride nekaj na oči javnosti iz takega ali drugačnega razloga, eni iz tega naredijo vik in krik, potem se začne s tem ukvarjati. Ampak zgodba ima zelo dolgo predhodno obdobje in žal mi je, da se stvari, ki so bile tako odlično nastavljene, v tistem mandatu do sredine leta 2018 ni potem peljalo naprej. Tudi vprašanje cenzure, izvedbe, ki jo v Sloveniji slovenski državljani izvajajo proti Slovencem, očitno proti določilom slovenske ustave, bi pravzaprav moral pogledati Knovs, po mojem mnenju. Jaz, če bi bil predsednik Knovsa, bi se s tem zagotovo ukvarjal. Ali vi veste, da je zdajle prihajalo do cenzure, ne boste verjeli, slovenske Zdravljice

Ali veste, da je prihajalo do teh blokad? Ali veste, da je prihajalo do blokad, ko je nekdo opozoril na to, da se drugi neprimerno izražajo? Vse politično motivirano, vse z vsemi elementi cenzure, ki je očitno protiustavna. Kdo to dela, ko to dovoljuje? Jaz mislim, da bi se s tem morali ukvarjati vsi od Vlade do Knovsa, pa se seveda nihče. Zaradi tega je situacija taka, kot je. In potem se ne čuditi, če tamle ni ni niti ustreznega varovanja in na koncu se že tolče po vseh povprek, ker se že ne loči več, kdo je kdo. Kako so že rekli na Balkanu? Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju.

Hvala lepa za besedo. Ker je predsednik Knovsa odprl nekatere teme, ki smo jih obravnavali v preteklem letu, je prav, da se odzovem tudi sama, da ne bo nobenega dvoma o kakršnikoli zadevi. Najprej incident. Ni ravno tako, kot je rekel predsednik. Želelo se je tudi na vsak način kriminalizirati te vojake, ki so opravljali svojo dolžnost. Ampak dejstvo je, daje potem tudi sodišče ugotovilo, da tukaj ni bilo nič narobe, in so se potem predlagatelji te teme pomaknili nazaj. Ampak škoda je bila narejena. Škoda je bila narejena v smislu tega, da je marsikomu, ki sodeluje na meji, postalo potem opravljanje te naloge mnogo težje. Kot drugo. Zadeva Farrokh in to, kar se govori, da pač naj bi nekdo prekoračil svoja pooblastila, da se obvešča predsednika. Predsednika se v skladu z zakonom mora obveščati. Sova je dolžna obveščati predsednika Vlade o svojem delovanju, aktivnostih in to tudi počne. Dejstvo je, da smo na komisiji tudi sprejeli sklep, ki gre v smeri tega, da se podpira, da se zadeva Farrokh nadaljuje. Sicer pa tukaj javno sprašujem, ali je kdo mogoče proti temu, da se razišče, od kod milijardo opranega denarja. Upam, da res vsaj v tem državnem zboru ni nikogar. Naslednja zadeva je ničkolikokrat že odprta zadeva, ampak je prav, da se ve, ve, zaposlitev na Sovi, ki traja že od prejšnjega mandata in se je stvar nadaljevala. Ne zato, ker bi bila nova sestava, ampak je prišlo do novih okoliščin, do novih vedenj, ki so privedla do tega, da smo sprejeli sklep in dali naznanilo suma kaznivega dejanja zoper takratnega direktorja Sove Kozmelja, Damirja Črnčeca in pa Marjana Šarca, ki so nekako povezani s to zadevo, in zadeva sploh ni tako nedolžna, kot se morda zdi, tudi z gledišča, da se je ogrožalo s to zaposlitvijo pravzaprav Sovo kot organizacijo. Glede na to, da kadrovsko ni ravno ne vem kako močna, je to velik problem. Potem odtekanje informacij. O tem je tudi nekaj že spregovoril predsednik. Jaz se z njim strinjam, da je odtekanje največji problem. Za njega je večji problem to, da so bile tiskovne konference. Te tiskovne konference niso bile povezane z nobeno informacijo, ki bi bremenila Knovs v smislu tega, da je prišlo do kakšne izdaje tajnih podatkov, nasprotno, zgolj odgovori ali pa tisto, kar je bilo sprejeto in je bilo javno. Vas pa pač moram popraviti: v mandatu, ko niste, gospod Nemec, vodili Knovsa, vodil ga je gospod Tonin, so bile kar naprej izjave takratnih koalicijskih strank. Dajte si pogledati pa boste videli. Skoraj po vsaki seji Knovsa je bila izjava, tako da to ni res. Večji problem je to, da so odtekale informacije iz nadzorov, ki so zaupne narave, tajne, celoten nadzor, in da so mediji vedeli dobesedno na vseh straneh, kjer smo bili, se pravi na Sovi, NPU in Generalni policijski upravi, natančno, kaj se je tam dogajalo. Torej tukaj ne more biti za moje pojme nihče iz teh služb, ker se ne bi mogli vsi tako povezati, da bi, še preden smo mi zaključili, dobesedno vedeli, kje smo, kaj se dogaja, ampak je moral biti nekdo drug, ki je bil informiran o vseh teh zadevah, da jih bomo obiskali. Prišlo je tukaj do odteka informacij, ki so bile takrat za varnost Slovenije več kot problem. Šlo je tudi za to, da smo se na Sovi pogovarjali o tako imenovanih imenovanih zborovanjih, nasilnih protestih – in so bili nasilni – in s tem smo zagotovo udarec dali službam, ki skrbijo za varnost države. In še kot zadnje. Mislim, da tukaj ste pa, predsednik, res prekoračili svoja pooblastila. Za leto 2020 ste dejali za medij Mladina, da če bi vedeli ljudje, kakšna povezava je z neonacisti in podmladkom SDS oziroma SDS, bi se na nek način vsi zamislili. To ni res! Tako kot sem povedala, če je ta povezava resnična, potem ste tudi vi kot SD stranka, ki tihotapite …

s poročilom o delovanju Knovsa v zadnjih treh letih. Poleg tega se poskuša insinuirati, dejstvo pa je, da smo bili tam prejšnjo sredo tarča, če že hočete reči, napadov ali pa šikaniranj ali pa karkoli pravzaprav poslanci različnih poslanskih skupin, da ljudje, ki so tam zmerjali in grozili poslancem, niso izbirali ne levih ne desnih ne rumenih ne zelenih. Ampak mislim, da to s tem poročilom v tem trenutku nima nobene zveze. Tisto, Tisto, kar je ponovno skrb vzbujajoče, je pa zdaj ta potrditev političnega delovanja ali pa, če hočete, politične zlorabe Knovsa zaradi tega, ker ima koalicija v Knovsu večino, kar je popolnoma nesprejemljivo, ampak seveda prikladno za politiziranje. In tako koalicija, predvsem seveda stranka SDS, z umetnim dihanjem še kar in nenehno vzdržuje neko afero o domnevno spornem zaposlovanju na Sovi, ki se vleče še iz mandata vlade Marjana Šarca, in zdaj jo poslušajo ponovno obuditi, potem ko je bilo tudi po zaslugi dejavnosti Knovsa popolnoma jasno, da je ta zgodba takšna, da je na sredi votla, okrog je pa nič ni. Seveda želim ponovno in jasno povedati, da ni komisija, da ni komisija izvedla naznanitve suma kaznivega dejanja. Tega ni storila komisija, ampak koalicija s podporo še ene stranke, ki se sicer deklarira za opozicijsko, pa to ni. Če razmišlja kot koalicija, če glasuje kot koalicija, potem je seveda prej podpornica koalicije kot pa opozicija. In se zdaj na podlagi nekih dejstev, ki jih je slišala samo koalicija v teh zaslišanjih uslužbencev Sove, naznanja sum kaznivega dejanja zoper Marjana Šarca

postreženo niti z enim dejstvom, ki bi takšno naznanitev suma kaznivega dejanja lahko utemeljeval. Torej bo morala koalicija potem tudi sama dokazovati utemeljenost te naznanitve. V zadevi Farrokh ne gre za klasično obveščanje, za katerega je seveda tudi z zakonom predpisano, kako Sova obvešča predsednika Vlade. Če pošiljaš nekatere dokumente v recenzijo v Kabinet predsednika Vlade in ti jih vračajo toliko časa, dokler ti dokumenti ne ustrezajo pričakovanjem predsednika Vlade torej nikakor ne gre za normalno obveščanje, ampak gre za čisto preprosto politično zlorabo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, bi samo opozoril predlagatelja gospoda Nemca in sedanjega razpravljavca gospoda Medveda,

Torej, ta komisija je narejena po zakonu in bi morala delati skladno z zakonskimi pooblastili. Ugotavljam, da se tu manipulira s člani. Opozarjam, da se držite vsebine, reda in tako naprej, tako kot je narejeno in sestavljeno.

za katerega smo danes tukaj. Gotovo niste vi tisti, ki boste sodili, kaj je legalno in kaj ne. Lahko vam zagotovim, da se je z dnem, ko sta Zmago Jelinčič in njegova Slovenska nacionalna stranka podpisala sporazum o sodelovanju, njen status spremenil. Po posvetu z mnogo pravniki, kot že rečeno, bi komisija lahko bila nelegitimno zasnovana, če bi kdorkoli od nas izpodbijal njeno sestavo na Ustavnem sodišču. Torej, niste vi v vlogi, da boste govorili, da je vse korektno in vse legalno, kajti lahko slepite sebe in svoje volivce, ljudi pa ne. Vemo, kakšno vlogo imata Zmago Jelinčič in njegova SNS pri zagotavljanju glasov pri politikih stranke SDS, ki ji vi pripadate. Samo toliko kot ugovor na vaš komentar. Upam, da se mi ne bo treba z vami prepirati in se še oglašati. Prosim, dovolite poslankam in poslancem, da opravljajo svoje razprave, tako kot je vaš predhodnik predsednik dovolil do sedaj. Hvala. Samo kratek odgovor. V tej dvorani smo do nedavnega večkrat slišali, da ima koalicija samo 38 članov, in to od vodij poslanskih skupin opozicijskih strank, od vaših vodij opozicijskih strank, in ste pozivali vlado, naj odstopi. Če pravilno štejem, je teh 38 glasov sestavljenih samo iz SDS, NSi in SMC. Lepo prosim, vprašajte Braneta Golubovića, zakaj tako govori, vprašajte vašega Matjaža Hana, vprašajte še koga izmed svojih kolegov v opoziciji. Bodite konsistentni pri izjavah. Postopkovno, kolega Medved. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Meni je žal, da nisem prišel po oporne točke za svojo razpravo najprej k vam.

Komisija za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami nima večine. Nima večine. Poleg koalicijskih strank jo tvori še predstavnik Slovenske nacionalne stranke, ki ima s to koalicijo podpisan sporazum. Ponavljam, če misli kot koalicija, če glasuje kot koalicija, potem ni opozicija. In če spomnim na razmerje v prejšnjem mandatu, ko je Vlado vodila koalicija pod vodstvom Marjana Šarca, Levica je imela takrat sporazum s koalicijo Marjana Šarca, in ravno zato, ker je imela ta sporazum podpisan, se je odpovedala se je odpovedala sedežu v Knovsu. Ravno zato, da ne bi prihajalo do morebitnih dvomov, ali ima ali nima opozicija večine. Torej, v zgodovini slovenskega parlamentarizma prvič, prvič opozicija nima večine v Knovsu. Kar je izredno izredno nevarno, ker ne more v celoti ne more v celoti izvajati nadzora nad uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, ki posegajo na tako občutljivo področje, kot je področje človekovih pravic in svoboščin. To slovenska javnost mora vedeti in to bomo ponavljali venomer, dokler se to stanje ne bo spremenilo, pa četudi nas boste, podpredsednik, pri tem popravljali in ustavljali. No, saj nikogar ne ustavljam. Samo opozoril sem vas, da vodje vaših poslanskih skupin, tudi predsedniki strank, mimogrede, govorijo o tem, da ima koalicija samo 38 glasov v parlamentu. Javno govorijo. Lahko zdajle pogledate posnetke. In je potem izjemno nekorektno in nekonsistentno, da potem govorite, da je pa ena izmed opozicijskih strank del koalicije samo v konkretnem primeru. Predlagam, da najprej konsolidirate svoja razmišljanja glede tega, kaj je koalicija pa kdo ni koalicija in kdo je opozicija in kdo ni opozicija. Če neka stranka iz opozicije glasuje ob določenih primerih kot koalicija, to še ne pomeni, da je koalicijska stranka. Tudi svoja glasovanja lahko pogledate, boste marsikdaj ugotovili, da ste glasovali kot koalicija. Kolega Dejan Židan, bivši predsednik parlamenta, bivši predsednik SD, je pri enem izmed glavnih inštrumentov, kar zadeva delo Vlade, to se pravi pri interpelaciji ministru Ciglerju Kralju, javno izjavil, da interpelacije ne bo podprl. Je torej on tudi koalicijski poslanec? Ni. Anja Bah Žibert ima postopkovno.

kolega Medveda, da vendarle nekako sledi poslovniku, predvsem pa temu, kar smo sprejeli v neki zavezi z etiko, in sicer da smo vendarle resnicoljubni. Mislim, da zavajanje, kot si ga je privoščil, ni korektno, in zato ta postopkovni predlog. Dejstvo je, da je bil glede tega zaposlovanja na Sovi sklep komisije. Ne more nekdo zdaj govoriti, kdo je glasoval, dejstvo je, da je to sklep komisije. Pač nekdo glasuje za, nekdo proti, tako kot je v Državnem zboru, ko sprejmemo zakone, to sklep Državnega zbora, nekdo je za, nekdo je proti. Ne moremo zdaj reči, da pa ta sklep ni. Ker potem pa začnimo pri Ustavnem sodišču – ker je nekaj ločenih mnenj, ni to več sklep, ampak je to pač neki dogovor posameznikov. Ne moremo se tako iti. Smo vendarle v hiši in tukaj vas prosim, da v imenu kodeksa, ki smo ga sprejeli, pozovete, da smo resnicoljubni. In o tisti prejšnji temi mislim, da je nekorektno, vsi nadzori, predsednik bo to moral potrditi, so tekli, niti en nadzor ni bil zabremzan ali pa da ni bil izveden. Tako da ni res, da se nadzorna funkcija ni mogla v v tem delu opravljati. Me pa čudi, da se naenkrat to tako zelo izpostavlja. Obstajal je sporazum, imenovan Partnerstvo za razvoj, pred leti. Nihče se takrat ni o sestavi Knovsa pogovarjal, da je kakšen problem. Sploh ne vem, kako bi bil takrat Knovs sestavljen, ker je bil sporazum Partnerstvo za razvoj iz številnih strank. Mislim, da to nima smisla in da se vrnemo k poročilu. Kot rečeno, moj poziv, podpredsednik, vam, da pozovete poslance k resnicoljubnosti, ker ljudje pač ne vedo in potem mislijo, da je res karkoli narobe. Sklep je bil sprejet. Hvala. Hvala lepa. Ni replike pri postopkovnih. Preden dam besedo Dušanu Šišku, tudi za postopkovni predlog, bi samo opozoril, da Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb dela na zaprtih sejah, sprejema sklepe na zaprtih sejah in obelodani samo sklep, sprejetje. Ne pa, kako je posamično kdo glasoval. Zato se mi zdi tudi v tej fazi razprava o tem, kako kakšna stranka pri Knovsu misli, nekorektna. In tudi ni v skladu z zakonom, zato ker odkrivate določene zadeve, ki so vezane na delo Knovsa na zaprtih sejah. To se pravi, da so tudi odločitve na nek način tajne.

Nemec, jaz imam dolg spomin, mogoče ga ti nimaš. Ti veš, da smo mi vas podpirali ves brez kakšnega podpisa. Če vas je kdo zafrknil, je to tista stran tam od tebe še naprej na desno stran, ki vas je izsiljevala. Ko se je sestala nova vlada, enkrat do danes niste poklicali pa vprašali, tudi od začetka ne, ali bomo podpirali novo vlado ali bomo še vedno opozicija in vas podpirali. Pa je takrat bilo 53 z našimi tremi glasovi, se pravi 50 poslancev o začetku vlade. Prosim, nehajte že enkrat Slovensko nacionalno stranko vmešavati, ker vam čisto nič nismo naredili. Smo zadnji, ki smo vas zapustili, kdo vas je prvi zapustil, pa sami veste. Ko niso dobili izsiljevanja pri sprejetju rebalansa, ste morali zahtevati celo pol ure pavze, da ste se uskladili. Potem je prišel pa proračun za 2020 in 2021, Slovenska nacionalna stranka je napovedala, da bo podprla spet vas, spet vas, ponavljam, in takrat ste izgubili Levico, ker je vedela, da vas ne bo mogla izsiljevati. Ampak smo ga potrdili z našimi glasovi.

Kolega Nemec, imate postopkovni predlog? (Da.) MATJAŽ NEMEC (PS SD): Spoštovani predsedujoči, ne razumem. Vedno ko pridete vi v ta parlament, razprava zaide v slepo ulico. Kajti zdaj ste dopustili tako poslanki Žibert kot gospodu Šišku čisto vsebinsko razpravo in celo obračunavanje, za kar ta institut ki sami sebe deklarirate kot nekoga, ki bi moral poznati poslovnik, in nas zelo radi podučujete – ne eden ne drugi ne bi smela razpravljati o vsebinskih zadevah. Zato mi dovolite, da pojasnim določene stvari na enak način kot on. Glede izvajanja gospoda Šiška. Spoštujem ga, seveda, in spoštujem njegovo mnenje. Ne govorimo o koaliciji in opoziciji v Državnem zboru in Vladi, govorimo o vlogi Slovenske nacionalne stranke na Knovsu. Kot rečeno, odnos je nespoštljiv že s tem, ko vašega predsednika ne samo, da danes ni tukaj, ampak niti stališča vaša stranka ni imela pri tem vprašanju. Tisto, kar mi problematiziramo, pa je, da prvič v zgodovini Republike Slovenije

na drugi strani. To je dejstvo. Govorimo o demokraciji, ki je onemogočena, predvsem ko govorimo v smislu nadzora. To je ena stvar. Glede razprave gospe Anje Bah Žibert. Seveda, gospa Žibertova, poglejte, cela vrsta nesoglasij med nami je, ki bi jih morali reševati na demokratičen način, v soglasju s poslovnikom in pravilniki. Pri tem, kar govorite predvsem v smislu glasovanja glasovanja pri dokumentu, ki bo romal na tožilstvo, ki ste ga pripravili vi – govorim o aferi Lepa Nataša – je evidentno, da koalicija ni sodelovala. Torej, edino glasovanje, kjer smo poimensko izpostavili posameznike zaradi odgovornosti, ki jo nosijo, da se je tukaj Knovs izključil, in dejansko ste izglasovali tisto, kar želite, ker vedno lahko izglasujete, kar želite, ker imate večino. In to je tisto, kar vam ljudje zamerijo. Ker to je dejansko eklatanten primer omejevanja demokracije. Vi imate nadzorni organ, kot je Knovs, edinega, in dejansko ga vi onemogočate. In vi pričakujete, da bodo ljudje to razumeli. Včeraj so pokazali svoje. Demokratičnost je ključ za zaupanje pri ljudeh, ki ste ga vi izgubili. Eklatanten primer tega je dogajanje na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer načrtno omejujete delovanje opozicije, in vi lahko sprejemate sklepe, kakršnekoli že, in se s tem hvalite. Ampak je treba povedati, da imate vi večino, in to prvič v zgodovini. Nihče drug si nikdar ni upal, ne prva ne druga Janševa vlada, ne Šarčeva vlada, ne Pahorjeva vlada, ne Alenke Bratušek, tako eklatantno zlorabiti Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb z večino, ki jo de facto imate.

Na postopkovne predloge ni nobenih replik. Na postopkovne ni nobenih replik. Kolega Nemec, jaz sem opozoril v prvem delu samo na sestavo komisije, ker je očitno neskladna s tem, kar ste povedali, prav tako kolega Medved. V drugi fazi pa sem vas samo še opozoril na tajnost dela komisije tako pri razpravi kot pri odločanju. Nič drugega. Predlagam, da tudi vnaprej v razpravah to upoštevate. Poglejte si zakon, poglejte si svoj poslovnik pa boste videli, da je točno tako, kot sem povedal.

govorite o tajnosti glasovanja na Knovsu, pa je koalicija po tem glasovanju, ko je izglasovala naznanitev suma kaznivega dejanja v zadevi zaposlovanje na Sovi, stopila pred kamere, kompletna, in povedala, kaj je izglasovala na Knovsu. Toliko o vaši interpretaciji tajnosti, ko že nas pozivate venomer, naj ohranjamo tajnost.

opozoril sem na nedoslednost ali pa netočne navedbe tistih, ki so govorili o sestavi komisije. Tako da v tem delu ni kakšnih nasprotnih mnenj. Anja Bah Žibert ima še postopkovno. Izvolite.

etični kodeks in spoštovanje. Čudi me, da bivši minister nekako noče tega slišati, da bi se vendarle tega držal. Pa še enkrat. Knovsu smo obravnavali temo tako imenovane nedopustne zaposlitve kot tajno. Ne nazadnje smo imeli tudi razgovore in tako naprej in o njih ne govorimo. Ko smo enkrat sprejeli sklepe, so ti sklepi, ker potem ni bila dana nobena stopanja tajnosti, niti najnižja, postali javni in smo lahko tudi o njih govorili. To je pomembno za državljanke in državljane. In kot drugo, ni res, da je samo koalicija sprejela, kot rečeno, nas je moralo glasovati več. In kot tretje, kar pa se mi zdi hudo zavajanje, je naslednje. Sklepi so pod imenom Knovs šli naprej, dejstvo pa je, da jih predsedujoči ni želel dati na glasovanje, zato je bilo zahtevano mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zakonodajno-pravna služba je povedala, da so bili da so v skladu z zakonodajo in poslovnikom, in zato smo jih obravnavali, jih sprejeli in s tem tudi seznanili javnost. Verjamem pa, da nekatere to močno ampak pustimo organe, da naredijo svoje. Dejstvo je, da je naznanilo suma tudi za predsednika LMŠ in da to pač predstavlja velik problem. PODPREDSEDNIK

Jaz sem zaprosil za mnenje Zakonodajno-pravne službe zaradi tega, ker še nihče pred nami tega ni počel, in ni šlo za kakršnokoli zavlačevanje. Vse smo po rokih naredili, tako kot smo le lahko, in vi to dobro veste, brez nepotrebnih dodatkov vas lepo prosim za malo spoštljivosti in spoštovanja do kolegic in kolegov. Hvala lepa. Moram vas opozoriti, da ste pravzaprav vsi, ki ste uporabili postopkovno, šli čez vsebino ali smisel postopkovnega predloga. Tako da tukaj ni nobenih izjem.

leto 2020, ker je nova ekipa oziroma novo članstvo Knovsa, je bilo v tem poročevalnem letu opravljenih osem nadzorov in tudi jaz moram jasno povedati, da nikoli nobene blokade. Nobene blokade nikoli. Se pravi, insinuacije, ki naj bi bazirale na tem neadekvatnem stanju komisije, so dejansko zgolj floskule in nekorektna obtoževanja. tudi povem, da sestava komisije je v skladu z zakonom in je v skladu s poslovnikom. Tako dajmo to ad acta končno zaključiti in da javnost sliši, da je tukaj vse črno na belem. Kaj Kaj pa ni oziroma je manj črno na belem oziroma je v polju neke nekorektnosti? Če ostanem še vedno pri nadzorih, je ravno to, kar so že kolegi in kolegice govorili, to simptomatično uhajanje informacij iz teh nadzorov. Ali gre za zelo zelo istočasno uhajanje informacij, ker se praktično pojavljajo te informacije iz nadzorov v istem dnevu v medijih, ali pa gre z nekim faznim zamikom, kakorkoli, nekdo se očitno poslužuje nezakonitih praks in to je seveda za ugled in zaupanje Knovsa res katastrofalno. Upam, da bodo tudi organi – bili so naznanjeni določeni sumi kaznivih dejanj kaznivih dejanj – svoje delo opravili strokovno in da bomo prišli tudi tej zadevi do dna, kako je možno, da so neke informacije, ki so od sklepa o nadzoru do izvršitve samega nadzora pri nadzorovanih inštitucijah, da jih potem bere vesoljna Slovenija. To je, glejte, nedopustno. Mi smo do marca 2020, ko je ekipirana nova sestava komisije, razjasnjevali nekatere pomembne zadeve za nacionalno varnost Republike Slovenije. Naj samo spomnim na sejo o vplivu ekstremistov, na oceno varnostnega položaja v Republiki Sloveniji. Tam vsaj jaz tako imenovanih rumenih jopičev nisem zaznal v nekem položaju, kjer bi bili oni vzpostavljeni ravno kot tisti, ki ogrožajo nacionalno varnost Republike Slovenije, sem pa videl, da je tam kakšnih 90 % teh levičarskih ekstremističnih skupin, ki pa so dejansko že manifestirale nasilje na slovenskih ulicah. To se mi pa dejansko zdi zelo zaskrbljujoče.

verbalna, naš poslanec iz Slovenske demokratske stranke Leon Merjasec je bil takrat, prejšnji torek, celo napaden fizično s tako imenovanim hokejskim udarcem, se pravi z ramo v ramo.

poslanca je definitivno tudi posreden napad na nacionalno varnost Republike Slovenije. Tako da to zmanjševati, da smo bili vsi udeleženi v tem verbalnem, ne vem … Gospod Merjasec je bil fizično napaden. Poslanec Državnega zbora – to je nedopustno. Upam, da inštitucije spremljajo, če je ta napadalec tudi mogoče povezan s kakšno ekstremistično skupino, ki ima bog ne daj povezave tudi v tujini. Upam, da me pristojni slišijo in da bodo tudi zdaj oziroma so že začeli ustrezno ukrepati. Sam kronološki pregled tega poročila za leto 2020 je strukturiran tako, da zajema točke dnevnega reda in tudi odločitve glede obravnavanih točk, tukaj ni bilo kakšnih težav pri tem poročilu. Kar se tiče predloga sklepa, se pa strinjam, strokovno in objektivno delovanje Knovsa naj bo tisto, ki mu mora slediti tudi in predvsem predsednik Knovsa, kajti on je vendarle tisti, ki intonira potek posameznih sej in je primus inter pares med nami, člani Knovsa. Tako da, spoštovani predsednik, res upam, da tudi v bodoče do konca tega …

način sklicevanja sej tako, kot veleva poslovnik, zaradi tega ker je prihajalo v preteklosti do izjemnih odstopanj od tistega, kar je zapisano v aktih, ki nam narekujejo način našega delovanja.Dotaknil se bom ključnih tem poročil, predvsem mogoče malo bolj aktualne, začenši z presenečenjem na tem, da predvsem poslanka in poslanec Slovenske demokratične stranke govorita danes o tem, da nikdar niso blokirali nadzora. To je res, sem pa presenečen nad tem, da je potrebno to poudarjati, kajti ne vem, komu se lahko zahvalimo, da ni kdorkoli preprečeval nadzora. Poudarjam, bil bi prvovrstni škandal, če bi kdorkoli preprečeval nadzor. To je naše delo. Tisto, kar mi dejansko ves čas izpostavljamo, je predvsem nekoherentnost med razmerji opozicija in koalicija s pomočjo Zmaga Jelinčiča in Slovenske nacionalne stranke. Prvič v zgodovini Republike Slovenije opozicija nima večine v tako pomembnem organu, kot je nadzorni organ, civilni organ v sklopu Državnega zbora, to je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Seveda, vedno, vse mandate je bil eden od ključnih izzivov, kako omejiti uhajanje informacij, namreč, mi poslanke in poslanci rokujemo z izjemno občutljivimi podatki. Odgovornost vsakega posameznika in naših sodelavcev je, kako rokujemo s temi tudi v skladu z zakonom. V tem mandatu nas niti enkrat v nadzoru ni pričakala nobena kamera in niti enkrat ni bilo moč dokazati uhajanja informacij, s čimer se sicer ukvarja tudi Nacionalni preiskovalni urad, kot je bilo rečeno. Enigma v tem je, kako je v času nadzora možno, sploh tehnično ali pa fizično, da da se pojavijo določene informacije na določenih portalih. Kar seveda izključuje odgovornost poslank in poslancev, če točno vemo, kako ti postopki tečejo. Torej, verjetno je potrebno vprašati nekje drugje, zakaj prihaja do določenih informacij, ne pa kolegic in kolegov. Tukaj moram stopiti v bran čisto vsem, koalicijskim, opozicijskim, da sem zelo resno prepričan, da se to v tem mandatu ne dogaja v takšnem obsegu kot v preteklosti. Meni se zdi to nek napredek, kakorkoli že. Upam, da bo to obveljalo tudi do konca tega mandata. Izpostavil bom nekatere ključne zadeve. Incident na meji, kjer je bilo dokazano, hvala bogu, da vojaki niso prekoračili pooblastila, kar je dobro. Tisto, kar bode v oči, je predvsem tvitanje predsednika Vlade, kjer je pisal o tem, da bil dogodek insceniran s strani opozicije in s strani celo, pozor, slovenskih sodišč, kar je bilo seveda zanikano z vseh strani. To je tisto, kar bode v oči – da se predsednik Vlade loteva s tako imenovanimi spini na način, da omadežuje osrednji slovenski dnevnik v Italiji, to je Primorski dnevnik, in posameznika, ki se je znašel, lahko bi rekel, tudi v življenjski zagati. Kajti takoj so se pojavili napadi nanj, predvsem s strani, žal, koalicijskih vrst, stranke SDS, ko je bila oseba gospod Malalan, ime je javno objavljeno, večkrat napadena s strani določenih posameznikov zaradi tega incidenta, v katerem se je po naključju znašel. Tisto, kar bode v oči, je gotovo sodelovanje med Sovo in kabinetom predsednika Vlade pri pripravi osnutkov kaznivih dejanj, ko govorimo o primeru Farrokh. Dobil je take razsežnosti, da se je predsednik Vlade znašel v izjemni zagati, in zato je bila tudi poklicana veleposlanica v Teheranu na zagovor, celo komisar za zunanje zadeve, govorim o Josepu Borrellu, se je danes

da se omogoči komisiji, da opravlja svoje delo. Kar pa lahko rečem s prepričanjem, je, da je prvič v zgodovini Republike Slovenije to onemogočeno in je le vprašanje naše iznajdljivosti, na kakšen način lahko sprejemamo določene sklepe ali pa ne.Kar se tiče pa naznanil, ki jih je Knovs posredoval in jih bo posredoval, so lahko vsebinsko nedorečeni, zaradi tega ker ima koalicija moč sprejemati, karkoli si le želi. Le treznost organov bo dokazala, ali je imela koalicija prav ali ne. Tisto, kar je, še enkrat poudarim, da smo se pri določenih glasovanjih v opoziciji izključili iz glasovanja, kar je izrecno zavedeno tudi v vseh zapisnikih. Hvala lepa. Želim vse dobro naši državi in predvsem nemoteno delo v demokratičnih institucijah. To se mora končati in ljudje Hvala lepa. Delo odborov, komisij Državnega zbora je odvisno tudi od vodenja, ne samo od česa drugega. Zaključujem razpravo. Državni zbor bo glasovanje o predlogih sklepov opravil jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam 46. in 47. točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite. Lepo pozdravljeni! Hvala za besedo. Najprej bi opravičil gospa ministra, ki prav v teh dneh opravlja svoje predstavitve pred evropskim parlamentom. Kar se tiče spremembe in dopolnitve Zakona o zadrugah, naj na kratko predstavim, katere so tiste točke, ki se spreminjajo. Prvič. Glasovanje na delovnih telesih zadrug po pošti in s pomočjo elektronskih sredstev, okrepitev nadzornih in upravljavskih funkcij zadrug in pa zadruge s posebnim pomenom. Ko govorimo o glasovanju na delovnih telesih zadrug po pošti in s pomočjo elektronskih sredstev, ta zakon predpisuje dodatne možnosti za glasovanje po pošti. Glede zadrug s posebnim pomenom. Predlog zakona na novo uvaja tudi inštitut zadrug s posebnim pomenom, ki je namenjen predvsem zadrugam, ki poleg ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja. Kar se tiče okrepitev nadzornih in upravljavskih funkcij zadrug, gre predvsem za zaščito premoženja in dejavnosti zadrug, je cilj zakona tudi krepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti zadrug. Na koncu, vzpostavi se tudi evidenca zadrug s posebnim pomenom, ki je javna in brezplačno dostopna. Status zadrug s posebnim pomenom je lahko eno od meril za pridobitev javnih sredstev na javnih razpisih, ki jih razpiše posamezno ministrstvo ali lokalna skupnost v okviru svojega potrjenega proračuna. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku Edvardu Pauliču. Izvolite. EDVARD Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlog zakona kot matično delovno telo obravnaval na 29. seji dne 23. 6. 2021. V razpravi je najprej predstavnica Zakonodajno-pravne službe v dodatni obrazložitvi pisnega mnenja poudarila, da so z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin njihove pripombe upoštevane. Prav tako je ustrezen tudi predlog za amandma odbora k amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k 5. členu. V razpravi je predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavil mnenje komisije, predlog zakona podpira, saj daje zadrugam možnost, da v zadružnih pravilih uredijo poslovanje na daljavo na način, da bodo člani občnih zborov sodelovali in glasovali na občnem zboru brez fizične prisotnosti. Komisija tudi izpostavlja, da je glede na preteklo prakso predlagana zakonska okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov zadrug z uvedbo instituta revizorja dobrodošla. preteklosti je bilo zaradi slabega poslovanja, predvsem ker so se zadruge oddaljile od svojih osnovnih poslov, in neukrepanja članov zadrug nemalo stečajev kmetijskih zadrug, pri katerih so bile ugotovljene številne Zato je težnja k transparentnejšemu poslovanju zadrug več kot nujna. Komisija podpira tudi ureditev statusa zadrug s posebnim pomenom za zadruge, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem področju. Podporo predlaganim rešitvam predloga zakona so izrazili tudi predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije. V kratki razpravi so člani odbora iz vrst koalicijskih poslanskih skupin podprli predlagane rešitve, ki so po njihovem mnenju dobrodošle, saj so spremembe na področju zadružništva potrebne, če ga želimo postaviti na nove temelje. Izraženo je bilo tudi prepričanje, da danes mladi prevzemniki kmetij vidijo v zadružništvu veliko večjo priložnost, kot so jo mladi pred 30 leti. Danes so mladi dobro izobraženi in želijo biti aktivno vključeni v procese poslovanja ter participirati participirati v procesu nadzora zadrug, kar vse jim bodo predlagane določbe tudi omogočile. Opozorjeno pa je bilo tudi na to, da na področju kmetijstva delujejo številne inštitucije kot recimo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, sindikati, nevladne organizacije organizacije in podobno, ki so včasih same sebi namen. Vsi našteti deležniki bi se morali bolje povezati, s čimer bi se dosegla večja učinkovitost pri nudenju storitev kmetom in zadrugam. Poleg tega nekatere zadruge poslujejo dobro, druge ne, kar pa ni odvisno samo od zakonodaje in inštitucij, temveč tudi od načina vodenja zadrug in interesa ter ambicij kmetov, kaj sploh pričakujejo od zadrug. Odbor je v razpravi sprejel svoj amandma k 5. členu, opredelil se je do vloženih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in jih sprejel, sprejel pa je tudi člene predloga zakona.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah. Namen novele zakona je modernizirati zadružne strukture pri nas ter jim omogočiti, da bodo svoje poslanstvo lahko izpolnjevale karseda učinkovito in transparentno. Novost, ki jo novela Zakona o zadrugah predvideva, daje zadružnim združenjem možnost, da glasovanje svojih članov izvajajo na daljavo, in sicer z uporabo sredstev elektronske identifikacije ali po pošti. Zadrugam bo dodeljena možnost, da s kvalificiranim elektronskim podpisom podpisujejo tudi svoje zapisnike, članom upravnega oziroma nadzornega organa zadrug pa sodelovanje na seji z uporabo sredstev elektronske identifikacije. Poslanski skupini Stranke modernega centra smo naklonjeni tem spremembam, saj smo prepričani, da morajo tudi zadruge slediti sodobnim družbenim trendom in imeti možnost uporabe modernih tehnologij. Ne smemo pozabiti, da so zadružne sheme v naših krajih imele zgodovinsko zelo pomembno vlogo, danes, ko so kapitalske zahteve za konkurenčno udejstvovanje na trgu precej visoke, pa je sodelovanje v zadrugah za marsikaterega kmeta edina možnost, da ohrani korak s konkurenco na trgu. Tudi zato je modernizacija tako tradicionalnega sistema še toliko bolj pomembna, saj vsem deležnikom omogoča, da se v zadrugah udejstvujejo učinkovito in da se v čim večji meri posvetijo svojemu primarnemu poslanstvu. Prav tako pozdravljamo predvidene spremembe, ki delujejo v smeri krepitve nadzora nad poslovanjem zadruge. Menimo, da je prav, da nad preglednostjo poslovanja zadrug bdijo organi nadzora na podoben način kot ta nadzor poteka v okviru prava gospodarskih družb. Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da je družbeni pomen nekaterih zadrug pri nas mnogo širši od začrtanih meja njihovega poslovanja, zato smo še posebej naklonjeni noveli zakona, ki uvaja status zadruge s posebnim pomenom, s katerim se bodo identificirale tiste zadruge, ki poleg svojega osnovnega poslanstva opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih procesov na svojem geografskem območju. Veseli nas, da zadruge v mnogo slovenskih kmetijskih okoliših spet preraščajo v suverene skupnosti, ki dajejo manjšim slovenskim pridelovalcem možnost, da se s svojimi pridelki in proizvodi prebijejo na trg, ob tem pa postopoma postajajo tudi centri družbenega povezovanja na slovenskem podeželju. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra novelo zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. VOJKO Hvala za besedo, predsedujoči. Državni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci! Hvala za besedo, še enkrat. Predlog sprememb in dopolnitev vzpostavlja zakonsko podlago za elektronsko poslovanje organov zadrug. Zadruge bodo z zadružnimi pravili lahko določale postopke za glasovanje svojih članov po pošti in jim omogočale tudi sodelovanje in glasovanje na občnem zboru brez fizične prisotnosti tako, da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije. S ciljem krepitve možnosti nadzora nad poslovanjem zadruge se uvaja tudi institut revizorja, ki je revizorska družba in je primerljiv z ureditvijo posebnega revizorja v pravu gospodarskih družb za izvedbo revizije poslovanja, upravljanja ali posameznih poslov zadruge. Prav tako se uvaja tudi status zadruge s posebnim pomenom, ki je namenjen predvsem zadrugam, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem območju. Predvidena je pospešitev postopkov združitve in delitve zadrug na način, da se predlog za vpis združitve ali delitve zadruge lahko vloži pri sodišču v sedmih dneh po zaključku občnega zbora, ki je sprejel sklep sklep o združitvi ali delitvi zadruge. Ob navedenih zakonskih rešitvah predlog zakona prinaša tudi nekaj redakcijskih sprememb. V Poslanski skupini SAB podpiramo zadružništvo, saj menimo, da so zadruge izjemnega pomena za neko družbo, za neko gospodarsko okolje. Posebej to velja v kmetijstvu. Strinjamo se, da imajo zadruge veliko priložnost, da postanejo kontinuiran centralni dobavitelj slovenskih trgovin s kmetijskimi pridelki in izdelki. Sodobna in trajnostna oskrba s kakovostno hrano naj temelji na lokalni hrani, za katero stoji zaupanja vreden pridelovalec oziroma proizvajalec, zadruge pa v vlogi logistov v verigi celovite oskrbe, ob tem pa še skrb za razvoj in ohranjanje geografskega območja, na katerem delujejo. V poslanski skupini bomo predlog zakona podprli, saj prinaša sicer le manjše, a pozitivne spremembe, ki so dobrodošle. Vseeno pa pozivamo Vlado in ministrstvo, da pripravita dodatne in konkretnejše spremembe z vidika nadaljnjega razvoja zadružništva. Hvala za besedo.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Slovenija je ena najstarejših zadružnih držav na svetu, tako da lahko rečemo, da imamo res bogato zadružno zadružno tradicijo. Tudi danes, ko je na pohodu individualizem, je zadružništvo še vedno pomembno orodje, ki združuje in krepi moč manjšim proizvajalcem. Cilj danes obravnavane novele Zakona o zadrugah, ki je že osma od sprejetja zakona pred 20 leti, je okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov zadrug zaradi zaščite premoženja in dejavnosti zadrug. Zato se na novo uvaja inštitut revizorja, ki je revizorska družba in je primerljiv z ureditvijo posebnega revizorja v pravu gospodarskih družb. Revizorja za revizijo določenega pravnega posla v zadnjih treh letih lahko imenuje upravni odbor ali predsednik zadruge, če zadruga nima upravnega odbora. Epidemija je pokazala na nujnost oddaljenega dostopa, zato predlog novele zakona zadrugam omogoča, da z zadružnimi pravili določijo postopke za glasovanje članov zadruge po pošti ter da člani lahko glasujejo in sodelujejo na občnem zboru tako, da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije oziroma drugimi sredstvi za dostop do elektronskih storitev v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo. Predlog zakona na novo uvaja inštitut zadruge s posebnim pomenom. Ta naziv bodo pridobile zadruge, ki so na določenem geografskem območju bolj uspešne in imajo za svoje geografsko območje poseben pomen. Status zadruge s posebnim pomenom bo lahko tudi eno od meril za pridobivanje sredstev na javnih razpisih, ki jih razpiše posamezno ministrstvo ali lokalna skupnost v okviru svojega potrjenega proračuna. Zadruge bodo na ta način dodatno motivirane, kar bo v korist vsem deležnikom, in to pozdravljamo. Čas epidemije je med drugim v ospredje postavil tudi vprašanje samooskrbe s hrano. Kmetijstvo se danes sooča z enim največjih razkorakov med ceno vhodnega kmetijskega repromateriala in cenami kmetijskih produktov. Ravnovesje ne trgu je porušeno, porazdelitev zaslužka pa je nepravično prenesena na drugi konec dobavne verige. Zadružniki se zavedajo, da je z vsemi možnimi ukrepi potrebno to razmerje popraviti in kmetom zagotoviti pravično plačilo. Zato je danes primarna naloga kmetov in zadružnikov, da začnejo oblikovati poslovne procese in modele, da bodo lahko zagotavljali primerne cene in pravično plačilo za vse, ki se vključujejo v verigo. Sistem zadružništva bomo morali v prihodnje še izboljševati, zato lahko na tem področju gotovo pričakujemo dodatne aktivnosti. Če bomo želeli biti v največji možni meri samooskrbni, moramo v prvi vrsti zagotoviti preživetje slovenskemu kmetu. V Poslanski skupini Desus bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. JANI hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani! Predlog zakona je vsekakor majhen korak k izboljšanju situacije na podeželju, predvsem pa prinaša ugodnosti za lokalne kmete, posledično pa odpira prepotrebno možnost začetka delne izboljšave samooskrbe v Sloveniji. Ravno samooskrba se je v času epidemije pokazala kot epidemije pokazala kot nuja in cilj, h kateremu bi v Sloveniji morali težiti, če želimo tudi na področju prehranjevanja ostati in postati samostojni ter neodvisni. Zadružništvo je sicer v preteklosti dobilo negativen renome, ker so bile narejene premnoge napake. Žal imamo tudi v Ormožu eno takšno slabo izkušnjo. Žal je pred leti odšla v stečaj Kmetijska zadruga Ormož. Posamezniki so si v preteklosti želeli podrediti in polastniniti zadruge in je strah zaradi tega prav tako upravičen. Upam, da bodo revizije oziroma inštituti revizije dosegli svoj namen in zlorabe zatrli v kali. Tudi status zadrug s posebnim pomenom je dobrodošel korak. Imamo določene zadržke v zvezi z določitvijo geografskih območij, ki so v rokah pristojnega ministra. Smo v času digitalizacije in vse, kar gre v tej smeri, je dobrodošlo. Res pa je, da smo oziroma so generacije, ki imajo težave s tem. K sreči pa se tudi na kmetijah pojavljajo mladi prevzemniki in prav je, da jim omogočimo pot in način, da se bodo mlade generacije vračale na podeželje. Zadruge so dober začetek te poti. V Slovenski nacionalni stranki nimamo težav s podporo tej noveli zakona. Lepa hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi, vsem skupaj lep pozdrav! Prvi člen Zakona o zadrugah pravi: »Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.« Dejstvo je, da so imele v zgodovini zadruge zelo pomembno vlogo, predvsem tiste s področja kmetijstva. Tudi danes so v Sloveniji najbolj razširjene zadruge na področju kmetijstva, v zadnjem času pa poznamo tudi zadruge na drugih področjih. Predvsem pred zadrugami s področja kmetijstva je zelo pomembna naloga, ki se je morajo lotiti, to pa je pomagati pri reševanju Slovenije v samooskrbi s hrano. Poleg tega pa da v zadnjem času glede na to, da cene materiala rastejo, predvsem tistega iz uvoza, pomagajo poskrbeti, da kmetje ne bodo ostali brez prepotrebnega materiala. Predlog zakona je po našem mnenju, torej po mnenju Poslanske skupine SDS, dober odziv na aktualne razmere v zadružništvu, saj z zakonom rešujemo predvsem dve ključni vprašanji. Eno je, kako povečati možnost nadzora, in drugo poglavje, ki smo ga z velikim zanimanjem poslušali ob predstavitvi, to pa je poglavje o zadrugah s posebnim namenom. Ne nazadnje pa ni tako majhna stvar, da se v zakonu na novo predpisuje možnosti za glasovanje po pošti ter omogoča članom zadruge, da se na sejo občnega zbora prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije ali podpišejo zapisnik s kvalificiranim elektronskim podpisom, kar je v skladu z eno izmed paradigem te vlade, da se je treba modernizirati in dati tudi debirokratizaciji ustrezno mesto. mesto. Kot že rečeno, glede možnosti povečanja nadzora, predvsem zaradi krepitve revizije, mislimo, da gre zakon v pravo smer, da se ne bodo dogajali predvsem na posameznih področjih pri posameznih zadrugah posamezni problemi, ampak da teh problemov ne bo več. Kot rečeno, zelo pozdravljamo, da se uvaja institut zadrug s posebnim pomenom, ki je namenjen predvsem zadrugam, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja, zagotavljajo dvig standarda za lokalno prebivalstvo ter naloge zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem območju. območju. V Poslanski skupini SDS podpiramo člene zakona. Ob tem pa želimo novemu vodstvu Zadružne zveze obilo uspešnega dela pri širjenju zadružništva, predvsem pa pri povezovanju tako na vertikalni kot horizontalni ravni. Najlepša hvala.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Digitalni oziroma elektronski podpisi ter identifikacija, s katerimi lahko podpisujemo in potrjujemo različne dokumente prekelektronskih naprav, predvsem s pomočjo računalnikov, so postali nekaj povsem običajnega in vsakdanjega. Morda smo na njih postali še toliko bolj pozorni in smo se jih posluževali v zadnjih mesecih, saj si s pomočjo le-teh urejamo potrdila o cepljenju, s katerimi že lahko prehajamo meje in potujemo. Elektronski podpis in elektronska identifikacija sta del predlaganih rešitev predloga zakona o zadrugah, ki so ga spisali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. A to ni edina predlagana rešitev oziroma del nje. Zakonske rešitve, če bodo sprejete, bodo omogočile zadrugam, da si z zadružnimi pravili določijo postopke za glasovanje članov zadruge po pošti, člani pa bodo lahko glasovali in sodelovali na občnem zboru tako, da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije. Zapisniki sej pa se bodo lahko podpisovali s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Uvaja se institut revizorja, ki bo skrbel, da bo vodenje in poslovanje zadrug oziroma zadruge v skladu z zakoni, le-ta pa bo skrbel tudi za preglednost in pravilno poslovanje zadrug. Predlagana rešitev, da se nekaterim zadrugam prizna status zadruge s posebnim pomenom, bo zadrugam doprinesla kar nekaj prednosti in ugodnosti.

To, da je predlagana zakonska materija usklajena z deležniki, ki se jih rešitve najbolj dotikajo, govori v prid temu, da se zakon podpre. Predlagane cilje, predvsem pa rešitve zakona bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli. Prepoznali smo jih kot dobre in nujno potrebne. Socialni demokrati delimo mnenje Državnega sveta, da so zadruge ne samo kmetijske, temveč vse, izrednega pomena v smislu prodaje blaga ter oskrbovanja naših prebivalk in prebivalcev z različnimi dobrinami na ruralnih območjih Slovenije. Zadruge ter zadružne zveze je potrebno vzpodbujati in jim omogočiti nadaljnji razvoj ter rast. Ravno zadruge so tiste, ki nam ponujajo svežo ter lokalno pridelano hrano, skrbijo pa tudi za zaščito lokalnih pridelovalcev hrane in ostalih proizvodov. Zadruge in zadružne zveze iz dneva v dan pridobivajo na svoji prepoznavnosti in pomembnosti, hkrati pa so tudi pomemben promotor lokalne hrane, pridelovalcev hrane ter navsezadnje tudi turizma in ostalih ponudb lokalnega okolja, kjer delujejo in poslujejo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zakon podprli. Hvala lepa za besedo. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Boštjan Koražija. Izvolite.

Zakon o zadrugah slednje opredeli kot »organizacije vnaprej nedoločenega števila članov, ki imajo namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temeljijo na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov«. Zakon določa pogoje za njihovo ustanovitev, delovanje, področja delovanja in tako dalje. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah prej omenjene pravice sodelovanja zadrug širi tako, da omogoča sodelovanje in glasovanje članov s prijavo na občini zbor prek sredstev elektronske identifikacije. Tudi zapisniki sej se lahko po novem podpisujejo digitalno. Gotovo je ta sprememba dobrodošla ne le za posebne primere, v kakršnih se nahajamo, ampak tudi vnaprej dolgoročno. Članom zadrug omogoča lažje sodelovanje v organih in pri upravljanju zadruge. Sodobne tehnične rešitve tako za sodelovanje na sejah kakor tudi za podpisovanje omogoča še upravnemu in nadzornemu odboru. Na 15 dni se skrajšuje rok, v katerem mora zadruga članom predložiti zahtevane podatke in informacije ter vpogled v svoje poslovne knjige in korespondenco. Sedaj je bil ta rok predpisan na 30 dni, kar je lahko v nekaterih kočljivih primerih tudi predolg rok. Na novo se uvaja tudi institut revizorja. Imenuje ga upravni odbor ali predsednik zadruge, lahko pa tudi večina na občem zboru navzočih ali zastopanih članov. V primeru suma oškodovanja članov ali hujših kršitev zakona lahko revizor imenuje tudi sodišče na predlog najmanj 10 % članov, ki so člani zadruge najmanj tri leta. Revizije so morda pri zadrugah še toliko pomembnejše, ker ne le omogočajo boljši pregled nad delovanjem in mogočimi racionalizacijami ter tudi potrebnimi prilagoditvami, pač pa lahko pripomorejo, zlasti redne, k trdnejšemu povezovanju in zaupanju navznotraj, kar je za dolgoročno preživetje zadruge vitalnega pomena. Uvaja se tudi status zadruge s posebnim pomenom za zadruge, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem območju. Kot take so in bodo zadruge odločilno vplivale na kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva. Lahko bodo kandidirale na različnih razpisih ter tako pridobivale javna sredstva za namene svojega delovanja in razvoja. O teh zadrugah bodo odločala pristojna ministrstva pač glede na področje delovanja zadruge. Zaradi bolj sistematičnega in manj pristranskega delovanja bi morda bilo bolje oblikovati enotno točko ne le za register, pač pa tudi za ustanavljanje in ukinjanje ter podaljševanje statusa zadruge s posebnim pomenom. Kakor je lahko razpršenost zaradi strokovne usposobljenosti morda boljša izbira, bi bilo zaradi lažjega ocenjevanja boljše ustanoviti enotno točko oziroma komisijo za te potrebe. Bolje bi bilo namreč čim bolj ločiti vsakoletno odločanje o nadaljnjem obstoju pogojev za status zadruge posebnega pomena od vsakokratne politike. Zlasti v mandatu aktualne vlade se je izkazalo, kako je lahko vsakršno odločanje zelo arbitrarno, pač glede na politične zaveznike in znanstva. Kljub nekaterim izpostavljenim pomislekom in točkam bomo v Levici predlog spremembe Zakona o zadrugah podprli.

NSi): Hvala lepa. Tudi to je potrebno, da smo varni. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, državni sekretar, kolegice in kolegi! Oblika zadružništva je na Slovenskem poznana že več kot 150 let. Prvi zametki zadružništva, ki so pozneje vodili v razvoj uspešnih mlekarskih zadrug, so se pojavili že v prvi polovici 19. stoletja v sirarskih družbah na Tolminskem in Bohinjskem. Eden od očetov zadružništva na Slovenskem, Janez Evangelist Krek, je imel zadružništvo za najbolj tipično gospodarsko krščansko ureditev, ki je nastala iz potrebe po zaščiti slovenskega kmeta in ohranitvi slovenske zemlje v njegovi lasti. Če je to veljalo za dobro stoletje in pol nazaj, pa je v današnjem času in razmerah, na katere je zagotovo močno vplivala tudi epidemija covida-19, potreba po zaščiti slovenskega kmeta, zemlje in hrane še toliko večja. Zakon o zadrugah, ki ga obravnavamo danes ,prinaša ravno to. Po zadnjih vsaj 30 letih in še več zakon o zadrugah vzpostavlja razmerja znotraj zadružnikov in jasneje opredeljuje upravljanje in odgovornosti. Upravljanje in nadzor bo v rokah kmetov, to je članov zadruge. Dobrodošla in potrebna pa je tudi uvedba instituta revizorja. Pozdravljamo možnost, da zadruge s svojimi pravili določijo postopke, kot so glasovanje članov zadruge po pošti ter glasovanje in sodelovanje na občnih zborih s pomočjo sredstev elektronske identifikacije brez fizične prisotnosti. V preteklosti je bilo zaradi slabega poslovanja in predvsem ker so se zadruge oddaljile od svojih osnovnih poslov in poslanstva ter neukrepanja članov zadruge nemalo stečajev kmetijskih zadrug, pri katerih so bile ugotovljene številne nepravilnosti. Sama lahko omenim zgolj dve zadrugi, Krpan in Jazon, ki sta žalostno zaključili svoje poslanstvo in so kmetje ostali brez plačila za oddano mleko, les in živino. Take zadruge zagotovo niso opravile svojega poslanstva, posledično pa se je pri kmetih vzbujalo nezaupanje, s tem pa tudi delno opuščanje kmetovanja in pridelave zdrave domače hrane. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih pozdravljamo ureditev statusa zadrug s posebnim pomenom, kjer zadruge poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem območju. Tu želim izpostaviti zadruge, ki jih mogoče sama najbolj poznam in so tudi med uspešnimi, Agraria Koper, Sora Žiri in Kmetijska zadruga Tolmin, z Mlekarno Planika, ki je v najtežjih časih mlekarstva odkupovala mleko od domačih kmetov in ni zniževala cen. Tako so kmetje imeli stalen in zanesljiv vir prihodka iz naslova mlekarstva, kar je pomembno vplivalo na razvoj celotnega tolminskega področja in je posledično tudi zaupanje in pripadnost zadrugi močnejše. Gre torej za neke vrste motivacijski vzvod zadrugam, ki vztrajajo v finančno zahtevnem marginalnem okolju, se poslovno razvijajo ter dodajajo nove dejavnosti. Take zadruge bodo dobile možnost in priložnost pridobivanja sredstev na javnih razpisih, s čimer je bilo v preteklosti kar nekaj težav. Status bo podeljevalo ministrstvo, pristojno za področje, na katerem zadruga deluje, na podlagi zakonskih kriterijev za obdobje dveh let. Zagotovo današnji zakon ne bo rešil vseh desetletja nakopičenih težav v slovenskem zadružništvu, bo pa okrepil nadzor in upravljanje, kar se je v preteklih letih izkazalo za povsem neučinkovito. Slovenski potrošnik si želi dobre, kakovostne in zdrave domače hrane, zadruge morajo v tem videti željo in izziv, da se mu približajo. Poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov bomo predlog zakona o zadrugah podprli. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanski skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo mag. Alešu Irgoliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite. Hvala za besedo. Zakon o urejanju srednje in vsebinske sklope. Najprej upravičenci za ukrepe kmetijske politike. Sedaj se kot upravičenca do ukrepov kmetijske politike definira le nosilca kmetijskega gospodarstva in ne več kmetijsko gospodarstvo. Ukinja se samostojni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva. Nadalje. Ureja spremljanje bilance organskih snovi in hranil v kmetijskih tleh, torej določi se pristojnost za spremljanje stanja organskih snovi v kmetijskih tleh. Nadalje. Ureja spremljanje kmetijskih tal in gnojenja. Sledi poenostavitev administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike, podelitev javnega pooblastila Kmetijskemu inštitutu Slovenije za izvedbo nalog priprave rednega poročila o stanju na področju kmetijstva in živilstva. Ureja se elektronski podpis, ki postaja enakovreden lastnoročnemu, uvedba pravne podlage, ki bo omogočila poenostavitev postopkov pri sklepanju zavarovalnih polic v zvezi z zavarovanjem kmetijske proizvodnje, uvedba pravne podlage, ki zmanjšuje administrativno breme strankam v primerih dokazovanja pogoja poravnanih davčnih in določenih nedavčnih denarnih obveznosti do države. Ureja obveze pri javnem naročilu živil, na novo je določena obveznost naročnika živil po predpisih o javnem naročanju, da pri realizaciji javnih naročil upošteva delež tako ekoloških živil kot živil iz shem kakovosti. Minimalni delež ekoloških živil je tako 15 % in živil iz shem kakovosti 20 %. Ureja se določitev načinov prodaje kmetijskih pridelkov in živil, sledljivost porekla, določitev, da sme kmetija v okviru osnovne kmetijske dejavnosti končnemu potrošniku prodajati samo kmetijske pridelke, ki so pridelani na kmetiji. Predlog predvideva tudi navajanje porekla živila na sprejemnih dokumentih oziroma računih. V poglavju Veriga preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi se Zakon o kmetijstvu spreminja predvsem zaradi prenosa direktive 2019/633 in sicer o nepoštenih trgovskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Nadalje. Urejajo se plačilni roki za hitro pokvarljive in druge kmetijske živilske proizvode. Tudi tu se prenaša direktiva Evropske unije o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Tako se na novo določajo roki, in sicer za hitro pokvarljiva živila do največ 30 dni in za ostale kmetijske proizvode do največ 60 dni. Zakon bo urejal nedovoljeno ravnanje v verigi s preskrbo s hrano. Zaradi uvedbe direktive se na novo definira znatna tržna moč, ki je odvisna od letnega prometa, dobaviteljev in kupca. Ureja delovanje Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Tako bo moral Varuh poleg že določenih letnih poročil pripravljati tudi trimesečna redna poročila o stanju na področju nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Dopolnjujejo se tudi pogoji za imenovanje in razrešitev varuha, postopke delovanja izvršilnega organa Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Tukaj se uvaja dodatne naloge, ki jih bo izvajala agencija, ki bo delovala kot nadzorni organ, pripravljala letna poročila o aktivnostih ter sodelovala pri usklajevanju nalog z drugimi državami in Evropsko komisijo. Nadalje se ureja ureditev organizacije za kontrolo in certifikacijo hmelja in hmeljnih proizvodov. Tukaj se določa pristojni organ za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, kar ureja tudi pooblastilo za opravljanje nalog. Nadalje bo zakon urejal uskladitev izvajanja javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo, ter poenostavitev priprave programa javnih služb. Nadalje bo urejal ureditev evidenc s področja kmetijstva, natančneje določeno vodenje obstoječih zbirk podatkov, določene nekatere nove zbirke podatkov, evidenco standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev, evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč. Pod zadnjo točko ureja še področja s področja ekološkega kmetovanja, kjer gre prav tako za prenos uredbe 2018/848 Evropske unije o ekološkem kmetovanju. Novosti se nanašajo na nove proizvode, ki se bodo lahko uporabljali v ekološkem kmetovanju, in sicer na nadzorni sistem.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Edvardu Pauliču. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Kolegice in kolegi! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlog zakona kot matično delovno telo obravnaval na 29. seji dne 23. 6. 2021. Odbor je prejel mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki predlog zakona podpira. Odboru je bilo posredovano pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je podala številne konkretne pripombe k večini členov predloga zakona. V dodatni predstavitvi pisnega mnenja pa je predstavnica Zakonodajno-pravne službe poudarila, da gre pri predloženem predlogu zakona dejansko za obsežne spremembe in dopolnitve in zaradi dodajanja posameznih sklopov členov ne gre zgolj za novelo s 76 členi, temveč za novelo, ki presega 90 členov.Glede na takšen obseg bi bilo treba skladno z nomotehničnimi smernicami oblikovati nov zakon. Tudi sicer bi bil nov zakon dobrodošel, saj je zaradi že preteklih in sedanjih številnih sprememb že dokaj nepregleden in težko berljiv. Dodala je tudi, da so nekatere njihove pripombe iz pisnega mnenja upoštevane v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin, na nekatere pa se je predlagatelj odzval z dodatnimi pojasnili in obrazložitvami. V razpravi so sodelovali predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov, ki so izrazili podporo predlaganim rešitvam. V razpravi je bila večina predlaganih rešitev v predlogu zakona ocenjenih kot ustrezna, predvsem ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva, vzpostavitev sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal in ureditev gnojenja. Nestrinjanje pa je bilo izraženo v zvezi s predlogi za amandmaje odbora, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, povzel pa jih je član odbora Branko Simonovič, z njimi se ukinja javnost podatka KMG-MID. KMG-MID je enotna in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, katere uporaba je obvezna v vseh zbirkah podatkov ministrstva v zvezi s kmetijskim gospodarstvom. Določi se ob vpisu v register kmetijskih gospodarstev. Ne nazadnje je tudi Vlada v 9. členu predloga zakona zapisala, da gre za podatek, ki pripada kmetijskemu gospodarstvu, objektu in je javen. Javnost KMG-MID bi omogočila sledljivost hrane skladno s strategijo EU, od vil do vilic. Na številki KMG-MID temelji vsa sledljivost pridelave hrane oziroma vseh proizvodnih enot kmetijskega gospodarstva, z njo so povezani zemljišča, živali, lokacija obratov, varstvo rastlin in tako naprej. Potrošnik lahko na podlagi vpisa številke KMG-MID, ki jo dobi od kmeta, na spletnem pregledovalniku preveri, na katerih zemljiščih je pridelana hrana, ki jo kmet trži. Če bi ostal podatek KMG-MID javen, bi se s tem preprečila možnost špekulativne prodaje. Odbor je v razpravi sprejel predloge za amandmaja odbora, sprejel je tudi amandmaje koalicijskih poslanskih skupin ter člene predloga zakona. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. VOJKO

pri katerem gre za obsežnejše spremembe, se nanaša na izvajanje skupne evropske in nacionalne kmetijske politike. Natančneje se določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, poročanje o stanju organske snovi za oceno emisij in odvzemu toplogrednih plinov iz kmetijstva, uvaja se spremljanje stanja kmetijskih tal in ureditev gojenja. Med drugim se ponastavljajo nekateri administrativni postopki, urejajo se določbe plačilnih rokov za hitro pokvarljive živilske proizvode, širi se nabor nedovoljenih ravnanj v veliki preskrbi s hrano. Usklajujejo se tudi določbe na področju ekološke pridelave in spremljanja s predpisi EU. Prav tako se dopolnjujejo pogoji za inovacijo in razrešitev prehranskega varuha. Pri agenciji za varstvo konkurence za zaposlene, ki spremljajo verigo s hrano, uvajajo dodatne naloge. Daje se tudi dodatna pooblastila kmetijski inšpekciji, ki bo lahko v javnih prehranskih obratih izvajala nadzor nad izvajanjem novele o zelenem naročanju. Uvajajo se tudi nekatere evidence s področja kmetijstva, predvsem standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva, pridelovalcev zelišč in zelenjave, zbirajo pa se tudi podatki za rastlinske genske banke. Iz predloga zakona se je črtala ureditev obcestne prodaje pridelkov, to področje pa naj bi bilo urejeno v prvi spremembi zakonodaje, ki ureja področje prodaje. V Poslanski skupini SAB opozarjamo, da potrebujemo bolj konsistentno kmetijsko politiko, ki je trenutno žal nimamo. Na eni strani bo treba s tem sistemom subvencij tudi na evropski ravni pozabavati. Teh subvencij je veliko in tudi veliko denarja se zbira, toda kmetje in drugi pridelovalci se usmerjajo v proizvode, ki prinašajo več subvencij, ne pa v proizvode, ki jih išče trg. Če bi pogledali rezultate, koliko subvencij je bilo podeljenih, bi videli, da so največja kmetijska podjetja prejemala gros gros teh subvencij. Na drugi strani pa so tu podnebne spremembe, ki se nam dogajajo ki se nam dogajajo skoraj na dnevni bazi, in posledično ekstremne vremenske razmere, ki povečujejo verjetnost naravnih nesreč, kar se odraža v količini in kakovosti pridelkov ter v živinorejski proizvodnji. V zadnjih letih se veliko škode slovenskemu kmetijstvu dogaja zaradi suše, obilnih padavin, poplav, neurij s točo, vetrom, pozebe, sneg, žled, s tem so pogojeni tudi bolezni, škodljivci. Podnebne spremembe, ki se poslabšujejo, zahtevajo temu primerno kmetijsko politiko, ki bo temu sledila in iskala odgovore na te spremembe. V Poslanski skupini SAB predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. BRANKO hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred nami je zakon, ki je osrednji pravni akt na področju kmetijstva in kot tak pomemben dokument za slovenskega kmeta. Danes torej obravnavamo novelo Zakona o kmetijstvu, ki jo je pripravila Vlada, prinaša pa določene izboljšave za kmete ter zajema prenos evropske Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Zakon torej prinaša spremembe, ki se nanašajo na izvajanje skupne evropske politike, novosti in izboljšave pa se obetajo tudi na nacionalnem področju. Če se dotaknemo konkretnih rešitev, novela natančneje določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, določa način poročanja o stanju organske snovi za oceno emisij in odvzemov toplogrednih toplogrednih plinov iz kmetijstva, uvaja se spremljanje stanja kmetijskih tal in ureditev gnojenja. Vsak kmet bo moral soglašati, da se lahko jemlje vzorce na njegovem zemljišču, za gnojenje pa se dovoljuje uporaba ostankov kmetijske pridelave in predelave. To je pomembna rešitev za oljkarje, ki že leta opozarjajo na potrebo po ureditvi uporabe ostankov, torej oljčnih tropin za gnojenje oziroma izboljševanje mediteranskih tal. Za dokončno rešitev te problematike bo na podlagi danes obravnavanega zakona Vlada sprejela še podzakonski predpis najkasneje do konca letošnjega leta. V nadaljevanju v Poslanski skupini Desus pozdravljamo tudi poenostavitev administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Dobrodošla je novost, da bo po novem Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pozvala prijavitelje na posamezen ukrep k dopolnitvi vloge, če ta nima plačanih davkov in prispevkov. Doslej je bila namreč vloga tistih, ki so imeli več kot 50 evrov davčnega dolga, avtomatsko zvrnjena. Zakon ureja še določbe plačilnih rokov za hitro pokvarljive živilske proizvode, širi nabor nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano, dopolnjujejo se pogoji za imenovanje in razrešitev prehranskega varuha. Pri Javni agenciji za varstvo konkurence se na področju spremljanja verige s hrano uvajajo dodatne naloge. Veselili smo se, da se bo s to spremembo zakona uredila obcestna prodaja pridelkov, vendar očitno nekoliko prezgodaj. Ministrstvo je tekom usklajevanja ta člen črtalo iz osnutka problematike, ki je namreč nekoliko širša in povezana z Zakonom o trgovini. Naloga urediti to področje torej ostaja. ostaja. Obcestne stojnice, ki zavajajo potrošnike z izvorom blaga, so v škodo domačim pridelovalcem in seveda tudi kupcem. Se pa na tem področju po zagotovilu ministrstva izvaja vsaj poostren nadzor. Tekom obravnave na matičnem delovnem telesu so bile sprejete dopolnitve, ki smo jih v Poslanski skupini Desus podprli. Veseli nas, se je zakon usklajen do te mere, da so podporo na matičnem delovnem telesu izrazile tako Kmetijsko gozdarska zbornica, Zadružna zveza Slovenije kot tudi Sindikat kmetov Slovenije. Poslanski skupini Desus se strinjamo z vsemi predlaganimi rešitvami, ki jih novela prinaša, in bomo zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite.

oni nimajo prav nič od tega. Tako so oškodovani kmetje in potrošniki, temu pa je počasi treba narediti konec. Zato je skrajni čas, da tudi v Sloveniji zavarujemo kmete in potrošnike. Direktiva Evropske unije nam ravno to omogoča. Skrajni čas pa je tudi, da končno jasno določimo upravičence za ukrepe kmetijske politike, pa ne zgolj zaradi potreb izvajanja kmetijske politike v skladu s predpisi Evropske unije, ampak tudi zaradi tega, ker še vedno nimamo jasno opredeljenega statusa kmeta. Posledično so kmetje prikrajšani za marsikatero subvencijo tako na državni ravni kot tudi na evropski. Smiselno bi bilo, da bi v prihodnje opredelili tudi status družinskih kmetij in na ta način omogočili zasledovanje cilja o ohranjanju poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajin. Mesta so prenatrpana, podeželje pa mora postati vabljivejše za mlade. Spremembe na področju kmetijstva so nujne, če resnično želimo ohraniti stabilno pridelavo in predelavo varne hrane, zagotoviti prehransko varnost in čim višjo stopnjo samooskrbe. Lepa hvala.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Dejstvo je, da je Zakon o kmetijstvu nekakšna biblija na področju kmetijstva za vse tiste, ki se s kmetijstvom na takšen ali drugačen način ukvarjajo. Zato nas veseli, da je nastal zakon, ki je tudi plod sodelovanja s Kmetijsko gozdarsko zbornico, Zadružno zvezo in Sindikatom kmetov Slovenije. Skratka, da so tisti, ki najbolj uporabljajo ta zakon, imeli pomembno vlogo in so soglasno in enotno podprli predlog zakona, ki je pred nami. Gre za veliko pomembnih vsebin, dovolite pa, da v imenu Poslanske skupine SDS navedem nekatere, ki se nam zdijo najbolj pomembne. Ena izmed pomembnih novosti tega zakona je spremljanje stanja kmetijskih tal in gonjenja. To na žalost do sedaj ni bilo urejeno, na terenu pa ogromno problemov. Upamo, da jih bomo končno začeli reševati. Prav tako nas v Poslanski skupini SDS veseli, da prihaja do poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Skratka, še eden izmed zakonov, ki zasledujejo debirokratizacijo na posameznih področjih.Prav tako nas zelo veseli, da smo zmogli določene korake pri obvezah pri javnem naročanju živil, torej da je na novo določena obveznost naročnika živil po predpisih o javnem naročanju, da se pri realizaciji javnih naročil upošteva delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti,

Prav tako se nam v Poslanski skupini SDS zdi zelo pomembno, da se daje še večji poudarek sami sledljivosti posameznih živil in njihovih proizvodov. Skratka, sledljivost, veliko smo o tem govorili, premalo pa naredili. Zdi se nam zelo pomembno tudi, da se dopolnjujejo nedovoljena ravnanja, saj se njihovo število razširi s 23 na 27 nedovoljenih ravnanj. Prav tako podpiramo, da dobi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence nove naloge, skratka da nimamo še enega brezzobega tigra, ampak imamo organ, ki mora bdeti nad velikim delom nalog na področju kmetijstva. Prav tako se nam zdi zelo pomembno, da se uskladi izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo, ter poenostavlja priprava programa javnih služb. Ne nazadnje pa se nam v Poslanski skupini SDS zdi zelo pomembno tudi, da urejamo področje ekološkega kmetovanja, kajti novosti se nanašajo na nove proizvode, ki se bodo lahko uporabljali v ekološkem kmetovanju, na nadzorni sistem, katalog rešitev in sankcij, nove evidence in tako naprej. Ne nazadnje, kar je pomembno tudi za potrošnike, na novo se določijo kmetijski in živilski proizvodi ter plačilni roki za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode, do največ 30 dni, sedaj 45, ter za ostale kmetijske proizvode do 60 dni, sedaj do 90 dni. Skratka, hitri plačilni roki, kakor rečemo, hitro od vil do žlice. Ogromno je nekih novih sprememb na področju kmetijstva in veselimo se, da smo skupaj z vsemi deležniki zmogli in v tem mandatu pripravili tako

Hvala, predsedujoči. Spoštovani predstavnik ministrstva! Spremembe enega izmed krovnih zakonov o kmetijstvu pričakujemo že od leta 2020, ko so bile vsebine, ki so danes predmet parlamentarne obravnave, dane v javno obravnavo. Od ministrove napovedi, da bo zakon o kmetijstvu vseboval tudi nujno uskladitev z Evropsko unijo, predpise pri drugačni ureditvi definicije kmetijskega kmetijskega gospodarstva in nosilca kmetijskega gospodarstva, ni ostalo veliko. Določene vsebine, predpostavke smo tako sicer lahko zasledili v lanskoletnem osnutku, a je bil to očitno pretrd oreh, ki ga bo potrebno streti že v bližnji prihodnosti. Glede na obsežne spremembe zakona ter dolgotrajno sprejemanje bi lahko skladno z mnenjem Zakonodajno-pravne službe upravičeno pričakovali nov zakon, ki bi vseboval tudi z zainteresirano javnostjo ter deležniki dogovorjene spremembe o definiciji kmeta oziroma kmetice ter kmetijskega gospodarstva. Ne glede na povedano nekatere rešitve v predlogu zakona, ki so v skladu s predpisi Evropske unije, v LMŠ prepoznavamo kot dobre. Tako se nam na primer zdi koristno, da se določi pristojnost za spremljanje in poročanje o stanju organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, kar je potrebno za oceno emisij in oceno toplogrednih plinov, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z izrabo zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Enako velja za spremljanje stanja gnojenja, ki do danes ni bilo ustrezno urejeno, saj uravnoteženo ter predvsem smotrno gnojenje ohranja rodovitnost zemljišč ter zmanjšuje negativne vplive na okolje. Pozdravljamo tudi napredek na področju ekološkega kmetovanja, predvsem pri skupinskem certificiranju ekoloških pridelovalcev in okrepljenem nadzoru s previdnostnimi in preventivnimi ukrepi ter pri označevanju ekoloških proizvodov zato, da bi se zmanjšale zlorabe. Pri vprašanju opolnomočenja funkcije Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je ostalo še dovolj prostora za napredek zlasti pri zamejevanju nepoštenih trgovinskih praks med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi proizvodi. Veseli pa nas, da se dodatno urejajo nedovoljena ravnanja deležnikov in delovanja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju je minimalni delež naročanja ekoloških živil že opredeljen. Novost v predlogu je, da bodo o tem naročniki morali poročati, inšpektorju za kmetijstvo pa bo poverjen nadzor. V praksi je izvajanje uredbe še vedno zahtevno in morda manj učinkovito, saj javni zavodi na določenih področjih Slovenije enostavno ne morejo do ekološko ter lokalno pridelane hrane. Ekološki kmetje javnim zavodom namreč velikokrat ne morejo dobaviti dovolj velikih količin, saj pridelava ni intenzivna, problematika pa je še toliko bolj pereča zunaj sezone. Obstaja velika možnost, da se na razpise javljajo različni posredniki dvomljivih ekoloških proizvodov, ki pa niso nujno proizvedeni v Sloveniji oziroma se sledljivost ob večjih količinah celo izgubi. Špekulativne prodaje bi gotovo lahko zmanjšali, če bi ostala identifikacijska številka KMG-MID v predlogu zakona javna, kot je bilo to sprva predvideno, in bi jo naročnik ali potrošnik dobil od kmeta ali kmetice. Številka KMG-MID omogoča sledljivost pridelave hrane po načelu s polja na mizo, kar je v tujini že dobro uveljavljena praksa, tudi na podlagi tehnologije veriženja podatkovnih blokov, bolj poznane pod imenom S telefonom v trgovini lahko torej pridemo do podatkov o hrani. Umik člena gotovo ni v skladu z usmeritvijo v digitalizacijo, o kateri tako radi slišimo iz ust vladnih predstavnikov. Moderne prakse, tudi v kmetijstvu, so v vzponu in obenem nekatere tudi koristne za sledljivost hrane, ki jo uživamo, in sledljivost za tistimi, ki jo dobavljajo. Zagotavljanje konkurenčnosti na podlagi premišljenega prilagajanja digitalnim trendom v kmetijstvu je lahko tudi velika priložnost za kakovostnejšo hrano, tudi za razvoj turizma na podeželju, za podporo zdravemu okolju in konec koncev za zdravje prebivalk in prebivalcev Slovenije. V LMŠ predlogu zakona ne bomo nasprotovali.

imamo danes Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Zakon, spisan na pristojnem ministrstvu, je bil po njihovem mnenju potreben sprememb ter dopolnitev zaradi izvajanja kmetijske politike v skladu s predpisi Evropske unije ter tudi za potrebe izvajanja nacionalne kmetijske politike. Ob pogledu na zakonsko materijo lahko ugotovimo, da gre za zelo obširno novelo in ne gre le za nekaj manjših sprememb ter dopolnitev. Na to je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. V Poslanski skupini Socialnih demokratov delimo njihovo mnenje, da gre za zelo obširno novelo, skozi katero se stežka prebiješ na način, da se resnično poglobiš v vsako spremembo ter vsako dopolnitev. Morda resnično ne bi bilo slabo, če bi se pripravljavci oziroma predlagatelj zakona odločil za nov zakon. Kakšne spremembe, predvsem pa kakšne rešitve prinaša zakonska materija? Pristojno ministrstvo je rešitve razdelilo kar v 13 sklopov, ki usklajujejo nekatere nepravilnosti, ki jih je ugotovila revizija Evropske komisije, pa vse do ureditve vodenja zbirk podatkov in vzpostavljanja novih novih zbirk podatkov. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov smo zakon dodobra prečesali in ugotavljamo, da so nekatere rešitve dobre, nekatere rešitve pa žal take, da jih ne moremo podpreti. Pozdravljamo ureditev prenosa plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva ter rešitve, ki zadevajo spremljanje stanja kmetijskih tal in gnojenja. Vsekakor pozdravljamo vzpostavitev mehanizma sistematičnega spremljanja kmetijskih tal, a ne moremo podpreti spremembe, ki je prišla s predlaganim amandmajem, ki ureja oziroma spreminja tajnost podatka KMG-MID. Menimo, da je posebej nesprejemljivo, da omenjeni podatek ne bi bil več javen. Razlogov, zakaj je do predlagane spremembe prišlo, v naši poslanski skupini ne sprejemamo, saj menimo, da s tem ko ostane KMG-MID javen, preprečimo možnosti špekulativne prodaje proizvodov, ki jih posamezna kmetija oziroma imetnik KMG-MID prodaja. Predlagane zakonske spremembe, ki so bile zapisane, kot jih je predlagalo ministrstvo, bi v naši poslanski skupini podprli, žal pa je tekom sprejemanja in dokončnega oblikovanja materije prišlo do nekaterih sprememb, zaradi katerih Socialni demokrati

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani vsi prisotni! Na Zakon o kmetijstvu lahko gledamo in ga beremo kot kmetijsko ustavo, saj je to krovni zakon s področja kmetijstva, ki določa skladnost, nevtralnost in enakopravnost ukrepov kmetijske politike. Ukrepi in programi, ki se izvajajo na različnih področjih, morajo biti usmerjeni k istim ciljem kmetijske politike. Zakon o kmetijstvu je bil od leta 2012 spremenjen in dopolnjen že šestkrat, tokratna sprememba pa je potrebna tudi zaradi izvajanja kmetijske politike v skladu s predpisi Evropske unije in za potrebe izvajanja nacionalne kmetijske politike. Natančneje se določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, dopolnjujejo se področja, kot so bilanca organskih snovi in hranil v kmetijskih tleh, stanje kmetijskih tal in gnojenja, poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje kmetijske politike ter določa delovanje Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ter na novo se definira nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano. Zakon prinaša novosti, ki se nanašajo na nadzorni sistem, katalog kršitev in sankcij, nove evidence, uvoz ter preventivne in previdnostne ukrepe, ki jih morajo izvajati ekološki pridelovalci in predelovalci. predelovalci. Na področju ekološkega kmetovanja se dodajajo novi ekološki proizvodi, kot so morska sol, reja divjadi, reja kuncev, insektov, volna in koža. V Novi Sloveniji poudarjamo, da so pridelava, predelava in distribucija varne hrane strateškega pomena za vsako družbo in imajo velik vpliv na gospodarstvo, okolje in zdravje prebivalstva. To se je močno pokazalo v času epidemije covida-19, ko je bila preskrba z zelenjavo v Evropski uniji zaradi zaprtih mej med državami motena. Na področju kmetijstva se je potrebno zavedati, da so bile od nekdaj temelj slovenskega kmetijstva družinske kmetije. V Novi Sloveniji podpiramo razvoj in ohranitev družinskih kmetij ter prenos znanja, delovnih navad, ljubezni do domače zemlje na mlade rodove. Žal pa statistika kaže, da je kmetijstvo v Sloveniji v slabem stanju, beleži se vse več izstopov iz ekološkega kmetovanja in opuščanj kmetovanja nasploh. Iz vsakoletnega poročila o stanju v kmetijstvu lahko razberemo, da se v Sloveniji letno zapre med tisoč in tisoč 500 kmetij. Z vidika obdelane krajine in ohranjanja podeželja je to zaskrbljujoč podatek. Res je, da se je v zadnjih letih povečala povprečna velikost kmetije. Če je bila le-ta v letu 2012 velika približno približno 6,3 hektarja, se je ta številka danes povečala na 6,9 hektarja. Vzrokov za zapiranje in ukinjanje kmetij na Slovenskem je več. Med pomembnejšimi so zagotovo vedno večja in zakomplicirana birokracija, razne evidence, ki se tudi podvajajo, nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in visoki stroški surovin in dela ter pomanjkanje mladih prevzemnikov, saj je delo na kmetiji specifično, kmetija zahteva celega človeka 24 ur na dan. Smo v času in poklicani, da vrnemo kmetu spoštovanje in priznanje za njegov trud in delo, ki ga opravi za vse nas in naravo. Zato bomo poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov zakon o kmetijstvu podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. MONIKA Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Danes odločamo o predlogu novele Zakona o kmetijstvu, ki je precej obsežen, naslavlja pa izzive, vezane na delovanje posameznih institucij, upravičenost subjektov do ukrepov kmetijske politike in usklajuje izvajanja določenih dejavnosti na področju kmetijstva. V okviru novele zakona se dopolnjujejo področja, ki zajemajo nadzor nad emisijami toplogrednih plinov, vzpostavlja pa se tudi sistem preverjanja kvalitete kmetijskih tal. Trenutno se stanje kmetijskih tal pri nas spremlja zgolj na podlagi fizikalno-kemijskih analiz, opravljenih na vzorcih zemlje, ki jih zajamejo kmetje sami. A takšen način nadzora ni niti sistematičen niti ne zagotavlja, da so vzorci zajeti na pravilen način. Predlog zakona obstoječi način nadgrajuje tako, da postavlja strukturo v sistemu spremljanja kmetijskih tal in določa center, iz katerega se bo lahko učinkovito ter na pregleden način zbiralo podatke in upravljalo s podatki. Snovalci novele zakona si med drugim prizadevajo za poenostavitev administrativnih postopkov pri izvajanju kmetijske politike. S tem namenom je predlagana pravna podlaga, da se zmanjšajo administrativne ovire, ki zajemajo predvsem dokazovanje upravičenosti v primerih, ko je nekdo upravičen do sredstev iz ukrepov kmetijske politike. Zato bo potrebne podatke po novem preiskala in preverila agencija sama, kmetje pa bodo imeli manj težav z birokratskimi procesi in se bodo lahko osredotočali na svoje primarno poslanstvo. Pri tem ni nepomembno, da teh podatkov od agencije ne bodo mogle pridobivati ostale institucije, saj se na ta način varuje upravičene interese slovenskih pridelovalcev. Poleg tega pa ta novela predvideva vzpostavitev nekaterih novih evidenc, evidence standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev, evidence pridelovalcev zelenjave in zelišč ter evidence podatkov rastlinske genske banke. V SMC verjamemo, da je potrebno poglobiti sistematiziran pristop do kmetijstva v Sloveniji. Z dobrim evidenčnim sistemom si bomo namreč zagotovili pregled, na podlagi katerega bomo lahko učinkoviteje usmerjali ukrepe kmetijske politike na tista področja, ki jih bodo zares potrebovala. Predlog zakona pa spreminja tudi pogoje, pod katerimi se lahko izvajajo nekatere javne službe, ter ustrezno dopolnjuje področje kmetijske inšpekcije. Poslanci SMC pozdravljamo trud, ki je bil vložen v pripravo tako obsežne novele zakona. Prepričani smo, da so ukrepi, ki usmerjajo k višji stopnji koordinacije v slovenskem kmetijstvu, dobrodošli. Vsi skupaj si moramo prizadevati za večjo učinkovitost sredstev, ki jih prek kmetijske politike namenjamo slovenskim kmetom. Hkrati pa moramo kmetom omogočiti, da se bodo lahko koncentrirali na svoje osnovno poslanstvo, ki je izrednega pomena za našo družbo.

Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina osmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom Mescem. Predlog zakona je na 35. seji 22. 6. 2021 obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je temelj socialne države. Pravice, ki sledijo iz njega, se financirajo iz vplačanih prispevkov posameznikov in iz odhodkov državnega proračuna. Država je po ustavi dolžna skrbeti za delovanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ukrepati z nenehnimi, vendar ne prehitrimi spremembami. To še posebej zavoljo dinamike v družbenih razmerjih, kadar je delovanje sistema ogroženo z neizravnanostjo prihodkov in odhodkov. Leta 1996 se je Vlada odločila, da občutno zniža prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delodajalca se je malone prepolovil. Zmanjšal se je s 15,5 % na 8,85 %, medtem pa je breme zaposlenega ostalo na enaki ravni. Cilj je bil pospešiti gospodarsko rast s povečevanjem gospodarske aktivnosti, zlasti z intenziviranjem investicijske dejavnosti podjetij. Ukrep pa je imel tudi izrazito negativno posledico, strmo naraščanje zadolženosti pokojninske blagajne. V bilancah pokojninske blagajne so tako od leta 1996 do vključno leta 2000 nastajali in se akumulirali primanjkljaji. Na podlagi finančnih predpisov Zakona o javnih financah in zakona o izvrševanju proračunov za vsako leto je bila pokojninska blagajna prisiljena med letoma 1996 in 2000 najemati posojila, zato da je lahko nemoteno izplačevala pokojnine in druga upravičenja. Leta 2001 je sledila obveznost Kapitalske družbe za sofinanciranje pokojninske blagajne iz svojega poslovnega izida ter pomembna reformna novost. Državni proračun je prevzel obveznost zagotavljanja stabilnega finančnega poslovanja pokojninske blagajne s financiranjem razlike med izvirnimi prihodki sistema in celotnimi odhodki za financiranje vseh zakonskih obveznosti. Takratna politična opcija je tovrstno znižanje stroškov dela opravičevala z novo obremenitvijo gospodarstva z davkom na izplačane plače. Prihodki državnega proračuna iz davka na izplačane plače so bili najvišji v letih 2004 in 2005, 7,5 % celotnih prihodkov proračuna, 472 milijonov leta 2004 in 506 milijonov leta 2005. Država se je temu viru prihodkov odpovedala leta 2009 v interesu spodbujanja gospodarske dinamike in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Če bi to davčno vrsto ohranili, bi imela vpliv na celo serijo makroekonomskih agregatov, zato danes ni mogoče oceniti, kako velika škoda je bila s tem povzročena. Jasno pa je nekaj drugega. Pokojninska blagajna je na račun znižanja prispevkov delodajalcem izgubila več kot 20 milijard evrov, če upoštevamo še leto 2020. To se je moralo odraziti pri višini pokojnin. Obe pokojninski reformi sta na eni strani zviševali upokojitvene pogoje, na drugi strani pa zniževali standard pravic, ki so bile predhodno vplačane in zaslužene. Nasprotniki postopnega dviga prispevne stopnje delodajalcev se sklicujejo predvsem na podatke in iz njih izhajajoča napotila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD. Tam pravijo, da je davčna obremenitev dela v Sloveniji razmeroma visoka pri prispevkih za socialno varnost in razmeroma nizka pri dohodnini, pa vendar so v zakonodajni proceduri obsežne spremembe dohodninske zakonodaje, ki bodo te obremenitve še znižale. Pri tem je pomembno vedeti, da bomo v končni posledici plačevalci svojega pokojninskega in socialnega sistema mi sami, državljanke in državljani Slovenije, ne pa birokrati iz belega sveta. Ureditev razmerij med delom in kapitalom je temeljno področje vsake razvojne vizije. Vsaka od teh dveh ekonomskih kategorij je neizogibno vključena v kakršnokoli predelavo davčne zakonodaje, rešitve pa niso preproste, kar se nazorno kaže v našem konkretnem primeru. Proračunski prihodki so zdaleč prenizki za zadovoljevanje potreb v vseh državnih podsistemih. Spremembe na bolje so kajpada mogoče, toda ne bomo jih dosegli, dokler bo vse vse izviralo iz prepričanja, da so edini pomembni procesi v družbi tisti ekonomski, ki jih upravlja kapital, ter da izvira moč politikov samo iz tega, koliko se prikupijo kapitalu. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še enkrat! Konkurenčnost poslovnega okolja je pomemben dejavnik, ki v končni fazi vpliva tudi na pokojnine. Visoko davčno breme in prispevki za socialno varnost so najpogostejši vzrok za nastanek in tudi razcvet sive ekonomije pri nas v Sloveniji. Prav tako je znižanje bremena za delodajalce najučinkovitejši ukrep v boju proti sivi ekonomiji. so obremenitve delodajalca visoke, bolj si bodo ti prizadevali, da te obremenitve obidejo. Res je, da bi se že v naslednjem letu prihodki iz naslova prispevkov delodajalcev zvišali za 126 milijonov evrov, kasneje pa še več, vendar pa predlagatelj noče razumeti, da ima tak ukrep dve plati. Na drugi strani je ukrep kot dvorezni meč, hudo udari po gospodarstvu, zaposlenosti in dolgoročno celo zniža prispevke. Vsi se strinjamo, da je za slovenske upokojence potrebno poskrbeti, saj si zaslužijo dostojno življenje, vseeno pa ni pravilni mehanizem to, da se obremenjuje gospodarstvo na tak način, da bo to dolgoročno pripeljalo le do še večjih primanjkljajev v proračunu. Z manj obremenjenim gospodarstvom bi povečali število vključenih v obvezno zavarovanje in s tem zvišali pobrane prispevke. Prispevki se morajo skozi veliko bolj smiseln in produktiven mehanizem prenesti do upokojencev, kot je to predvideno v beli knjigi o pokojninah. Slovenska nacionalna stranka se vedno zavzema za dobrobit slovenskih upokojencev in se bo tudi v bodoče zavzemala. Potrebno pa je izpostaviti, da je tako zavajanje ljudi le poseg v gospodarstvo in namenjeno zgolj všečnosti ter pridobivanju bodočih glasov. Zaradi tega v naši stranki takih predlogov nikakor ne moremo podpreti. Hvala lepa za pozornost. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep Šimenko. Izvolite.

Stranka Levica je v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerim želijo dvigniti delodajalski prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s trenutnih 8,85 % na 12,05 %. V Levici namreč že vseskozi ocenjujejo, da so plače premalo obdavčene. Pa je res tako? Slovenija je po podatkih OECD v povprečni bruto plači obdavčena z 42,9-odstotnim davčnim bremenom,

V Sloveniji ni težava zgolj v visoki obdavčitvi povprečne plače, problem pri obdavčitvi je predvsem progresija, kar pomeni, višja kot je plača, višji je odstotek plačanega davka, kar posledično pomeni visoko davčno obremenitev plač razvojnega kadra, kar je seveda za razvoj države problematično. Se pa premiki na tem področju dogajajo. V zadnjih letih je bila razbremenjena božičnica, razbremenjen je bil regres do povprečne plače, malenkost se je povečala splošna olajšava in meja za vstop v višje davčne razrede pri dohodnini. Bistveno spremembo pa si lahko obetamo z novo davčno reformo, ki jo že imamo v Državnem zboru in prinaša dvig splošne olajšave na 7 tisoč 500 evrov, znižuje najvišjo davčno stopnjo s 50 na 45 % in tako naprej. V Slovenski demokratski stranki vseskozi zagovarjamo nižjo davčno obremenitev dela, saj se zavedamo, da bodo državljani višek denarja, ki ga bodo dobili na račun, porabili za blago in storitve in država bo v blagajno spet dobila prihodke, le prek drugih davkov. Ob tem pa seveda bistveno izboljšamo kvaliteto življenja državljanov. Predloga Levice, ki pomeni višanje davkov, v Slovenski demokratski stranki tako nismo podprli. Hvala.

Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lep pozdrav tudi predstavnicam slovenske Vlade in ostalim prisotnim! Avgusta 2018 nas je pet predsednikov parlamentarnih strank, to je stranke Lista Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Stranke modernega centra, Stranke Alenke Bratušek, Demokratične stranke upokojencev Slovenije,podpisalo koalicijsko pogodbo. Na osmi strani pod poglavjem Pravičen, solidaren in finančno vzdržen pokojninski sistem ter zagotavljanje varne starosti je tudi alineja, okoli katere smo se uskladili. Piše takole: »S ciljem približevanja obremenitve za delodajalce in delojemalce bomo postopoma dvignili prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje za delodajalce, in sicer do konca mandata v stopnji 0,8 odstotne točke dviga za delodajalce na leto.« Torej tako, kakor je pred nami tudi zakon. Zato nam je Socialnim demokratom nekoliko žal, da predlagatelj ni stopil do vseh, ki so to podpisali, se zavezali, celo sami bi pomagali, da svojo obljubo tudi izpolnijo. Če namreč seštejemo podpisnike te koalicijske pogodbe: LMŠ 14 glasov, Socialni demokrati 12, SMC takrat nekoliko več, sedaj 5, SAB 5, Desus 4, je že 40 glasov, ker so poslanci nepovezanih poslancev prav tako iz podpisnic, dodatni 4 glasovi, je 44, in ko dodamo stranko Levica, je to 52. Torej zadostni kvorum, da bi zakon moral biti sprejet. In v državi, ki nekaj da na demokratične vrednote in spoštovanje do državljank in državljanov, danes ne bi imeli na nek način pogrebne slovesnosti okoli tega zakona, ampak bi zakon sprejemali, zato ker je 52 glasov poslank in poslancev v parlamentu dovolj, da je zakon sprejet. In potem slovensko čudaštvo in tip politike, kakršnega ne želimo, ljudje, katerih stranke so po dogovoru in posvetu z njimi podpisale, glasujejo drugače. In danes imamo slovo od tega zakona. Zakaj je to slabo? Smo ena redkih držav, kjer je prispevek delodajalca za varne, stabilne, solidarne pokojnine nižji, kakor prispevek delavcev. To je napačno. To, kar so se odločili leta 1996, je napačno. Tudi da so potem davek na plače enostavno ukinili, je napačno. Zato v resnici zbiramo premalo denarja, pa smo dolžni upokojenkam in upokojencem zagotoviti stabilne pokojnine, rast pokojnin in pokojnine, ki so primerne. Če tega ne financiramo, kaj pa ostane? Ostane nekaj, česar ne želimo, to je dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vam takoj povem, zakaj tega ne želimo. Zato, ker dopolnilno ni solidarno in dopolnilno dela razlike. Ljudje, ki imajo nizko plačo, si v resnici težko privoščijo dopolnilno pokojninsko zavarovanje, ki imajo visoko plačo, pa si ga privoščijo. Torej ni več solidarnosti. Tega vira pač ni. Drugo. Da bomo manjkajoči denar zagotovili prek demografskega sklada lahko bi povedal blago besedo, bom pa kar resnično – je laž. Ne bomo, premalo denarja je tam in se namenja za vse ostalo. Zato je popravek napake točke na leto edina možna pot. Zato to idejo podobno kot avgusta leta 2018 tudi v letu 2021 Socialni demokrati podpiramo. Upam, da naslednjič vložimo zakon z 52 podpisi. Vsakega poslanca in vsako poslanko moramo vprašati, ali beseda iz avgusta 2018 velja tudi leta 2021. Povsem sem prepričan, da ko bomo to vprašali nekaj mesecev pred volitvami, se ne bodo imeli kam skriti. Vprašali bomo, ali vaš podpis velja, nekaj mesecev pred volitvami, jih bo postalo strah in obstaja realna možnost, da naslednjič, ko skupaj vložimo, vložimo z 52 glasovi in bo ta zakon, ki je nujno potreben, sprejet. Hvala vam. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Socialna slika slovenskih upokojencev je porazna. Imamo kar 42 % prejemnikov pokojnin, ki shajajo z manj kot 600 evri na leto, se pravi, skoraj ena polovica upokojencev živi pod pragom pragom tveganja revščine. Zakaj? Ker je pokojninska blagajna strahovito podhranjena. V preteklem letu je bila zato deležna kar 1,15 milijarde evrov težkega transferja iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno, da se je lahko pokrilo vse obveznosti države do upokojencev in pokojnine normalno izplačalo. Izvirni greh, zakaj pokojninska blagajna beleži take primanjkljaje, lahko iščemo v letu 1996, ko se je prispevna stopnja za delodajalce praktično prepolovila in šla s 15,5 % na 8,85 %. Medtem je prispevna stopnja za delavce ostala enaka in pokojninska blagajna, ki je prej prikazovala presežke, je kar naenkrat začela beležiti izgube, breme pa je nase prevzel proračun z denarjem vseh državljank in državljanov. In zakaj? Obljubljenega razcveta gospodarstva, ki naj bi prišel zaradi razprispevčenja oziroma razdavčitve plač, nismo dobili. Milijarde so stekle v davčne oaze, kot rečeno, v pokojninski blagajni pa je zazevala luknja. spremenimo in solidarnost postavimo v pokojninskem sistemu zopet na prvo mesto, smo se v Levici takrat še s koalicijo Marjana Šarca dogovorili, da se bodo v naslednjih štirih letih prispevne stopnje za delodajalce dvigale po 0,8 odstotne točke na leto, v štiriletnem obdobju pa bi to pomenilo 560 milijonov evrov dodatnih letnih prihodkov za pokojninsko blagajno. To je ogromen denar. To je polovica od tega državnega transferja, ki sem ga omenjal prej, to je tudi številka, kolikor približno Slovenija zaostaja po investicijah v javni zdravstveni sistem, če se primerjamo z najrazvitejšimi državami. Učinek za zasebni sektor v kumulativi bi bil v resnici zanemarljiv ne glede na to, kako lahko poslušamo razprave in stališča, da bi Levica zopet ugonobila gospodarstva. Ne drži. Vse, kar bi bilo, je, da bi se čisti dobiček zmanjšal po preteku tega štiriletnega obdobja za 9,7 %. Ne bi torej obremenili gospodarstva, obremenili bi dobiček. Po zadnjih podatkih je ta v letu 2019 znašal kar 4,6 milijarde evrov, v letih pred tem pa se je dvigoval silovito, enako lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Samo med letoma 2015 in 2018 se je ta dobiček dvignil kar za 99 %, se pravi, da se je praktično podvojil. A za pravične prispevne stopnje, ki bi pokrile pokojnine slovenskih upokojencev, za to pa kar naenkrat ni politične volje, čeravno je večina glasov v Državnem zboru leta 2018 podpisala koalicijsko pogodbo, v kateri je bil naveden natančno takšen ukrep, kot ga v Levici danes predlagamo. Očitno predvolilne obljube v tej državi ne veljajo nič. Če bomo oblikovali naslednjo vlado z drugačnim krmilom in drugačnimi usmeritvami, kot je to aktualna vlada Janeza Janše, se moramo zavedati, da bomo to lahko storili le, če bodo obljube državljankam in državljanom, naše zaveze, politične zaveze do ljudi v tej državi dobile nazaj na pomenu, ki so ga izgubile pred 20 leti. Obljube do ljudi je potrebno držati, še posebej to polagam na srce vsem, ki se zavedate, v kako hudi stiski so se znašli ljudje v tej državi v epidemiji covid-19 in zaradi represije vlade Janeza Janeza Janše. Tem ljudem je potrebno pomagati, in to ne z enkratnimi akcijami, ampak tako, da Slovenijo spet definiramo kot socialno državo in poskrbimo za pravično prerazporeditev bogastva v družbi. Dvig prispevkov za delodajalce, ki bi napolnil pokojninsko blagajno, ki bi omogočil dvig najnižjih pokojnin s temi dodatnimi prilivi, je zagotovo prva izmed nabora prioritet, ki ga mora naslednja vlada upoštevati, če se že ta hip ne najdejo glasovi. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar. Hvala za besedo. Levica je v zakonodajni postopek vložila novelo Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi s povečanjem prispevne stopnje za delodajalce prinesla veliko povečanje obremenitve dela s prispevki. Predlog s prvopodpisanim Luko Mescem bi namreč prispevno stopnjo delodajalcev do leta 2025 postopoma povečal z 8,85 % na 12,05 %, torej torej povečanje prispevne stopnje za kar 3,2 odstotne točke oziroma za 36 %. Glede na ocene predlagateljev bi to obremenitev samo v letu 2022 povečalo za skoraj 140 milijonov evrov, do leta 2025 bi se letna obremenitev povečala že za več kot 550 milijonov evrov. Gre za predlog, ki je neposredno usmerjen proti ustvarjalnosti in prizadevnosti slovenskih podjetnikov ter njihovih zaposlenih. Poleg tega vse primerjalne analize kažejo, da bi Slovenija morala iti v smer zmanjšanja obremenitve dela z davki in prispevki in ne v smer povečanja te obremenitve. Predlog zakona je Odbor za finance obravnaval v torek, 22. junija 2021. Na seji je član odbora in vodja Poslanske skupine Nova Slovenija Jožef Horvat izrazil jasno in odločno nasprotovanje predlogu zakona Levice ter med drugim dejal: »S predlaganim ukrepom dviga prispevne stopnje za delodajalce bi se porušila tudi vsa prizadevanja iz preteklih let za postopno znižanje davčne obremenitve dela, kot so znižanje progresivnosti dohodninske lestvice, povečanje in popravki sistema dodatne splošne olajšave, posebna shema za razbremenitev najbolj produktivnega in ustvarjalnega kadra ter shema za čezmejno opravljanje dela s ciljem prenosa znanja in izkušenj.« Celovito davčno razbremenitev dela sicer prinaša vladna davčna reforma, ki je že vložena v parlamentarno zakonodajno proceduro. Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati smo zadovoljni, da je Odbor za finance zavrnil omenjeni zakon o prispevkih za socialno varnost, ki ga je predlagala Levica, zato Državni zbor o tem predlogu zakona ne bo glasoval. Hvala.

Spoštovani podpredsednik, državna sekretarka, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Zakonska novela zasleduje dva ključna cilja, izboljšanje standarda upokojencev in povečanje obsega javnih sredstev, ki so na razpolago za socialne in razvojne namene. Po mnenju predlagatelja bi te cilje dosegli, če bi postopoma zvišali prispevno stopnjo delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer tako, da se s sedanjih 8,85 % dvigne na 12,05 %. S tem bi dvignili pokojnine in zmanjšali odhodke proračuna, ki danes maši finančno luknjo pokojninske blagajne. V državnem proračunu bi ostalo več sredstev za izboljšanje zdravstvenega sistema, Slovenija pa bi imela takšen obseg socialnih pravic, da bi ji zavidale celo skandinavske države. Skratka, če sledimo promociji predlagatelja, lahko mirno zaključimo, da bo Slovenija s sprejetjem višje prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje postala novi eldorado. Le kako bi lahko kdo temu sploh nasprotoval, saj se sliši kot pravljica? In ja, žal je to samo pravljica, za katero verjamem, da ji večina državljanov ne bo nasedla. Ne nazadnje temu predlogu nasprotuje celo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta je mnenja, da bo tak nepremišljen enostranski poseg pokojninski blagajni škodil. Dejstvo je, da je naš pokojninski sistem zaradi demografskih sprememb nevzdržen. Z nevzdržnostjo pa se ne soočamo samo mi, ampak večina držav. Tega ne bomo rešili s čarobno palico, ad hoc, nepremišljeno. Ne pravimo, da koreniti posegi v pokojninski sistem niso potrebni. Prav nasprotno, zato se vanj ne sme posegati enostransko, brez socialnega dialoga, široke razprave in ocene vpliva na druge sisteme, ki nam zagotavljajo socialne pravice. Pred bodočimi posegi v sistem moramo obstoječega najprej analizirati tako z vidika financiranja kakor z vidika določitve pogojev za priznavanje pravic in njihove višine iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ob tej priložnosti naj vas spomnim na ne tako daljno preteklost. Takšni, podobni akciji istega predlagatelja smo bili priča tudi pri izsiljevanju ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, brez da bi temeljila na sistemski reformi, premišljenih izhodiščih in analizah. In kam nas je to pripeljalo? To nas je pripeljalo do menjave predsednika Vlade, čigar pretekla politika in občutek za državni proračun sta rezultirala v tem, da so bile leta 2012 več kot 26 tisoč upokojencem za dobrih 25 % znižane pokojnine. To je bilo edinkrat, da so se pokojnine ob asistenci stranke Desus v tej državi znižale. Neizpodbitno drži, da so upokojenci krizo, od katere je minilo že skoraj 10 let, drago plačali. In to ne samo z neustavnim posegom v višino nekaterih pokojnin, ampak tudi z varčevalnimi ukrepi, ki so jih morali prevzeti na svoja pleča. Naša glavna skrb naj tako danes ostane, kako ohraniti obstoječe pravice iz pokojninskega zavarovanja. Dejstvo je, da je vlada Janeza Janše žepe državne blagajne odprla na stežaj. Dobili smo lažni občutek, da vreča z javnim denarjem nima dna, a tisti, ki smo odgovorni do državnega proračuna, se zavedamo, da ima ta lažni občutek za javne finance daljnosežne posledice. To pa pomeni, da nismo daleč od tega, da se zgodovina ponovi. Ta vlada nas je v slabem letu in pol rekordno zadolžila. Javni dolg je presegel 86 % bruto domačega proizvoda. Višanje javnega dolga vpliva na vzdržnost javnih financ in na stabilnost pokojninskega sistema, zato moramo danes, v času, ko zdravstvena kriza še traja, energijo posvečati predvsem ohranitvi obstoječih pravic, saj nas ta vlada zopet pelje v bankrot. Nobenega dvoma ni, da se v stranki SAB goreče zavzemamo za dvig pokojnin in generalno izboljšanje statusa starejših v vseh aspektih njihovega življenja. A ob tem ostajamo realni in pošteni do tistih, za katerih pravice se borimo. In to je danes največji problem današnje politike – neuresničene obljube, ki rušijo zaupanje v sistem, v vrednote, v posameznika. Kitajski pregovor pove veliko: ko obstaja zaupanje, ne potrebuješ dokazov, ko zaupanja ni, noben dokaz ne zdrži. V Poslanski skupini SAB novele zakona praznih obljub nismo podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Hvala. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona, ki je v razpravi, spreminja in dopolnjuje Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bil sprejet v okviru davčne reforme leta 2006. Spremembe in dopolnitve zakona se po vsebini in ciljih lahko razdelijo na dva dela. Nekatere rešitve v predlogu zakona so potrebne za izpolnitev zavez za upoštevanje in prenos prava EU v slovensko zakonodajo, druge spremembe in dopolnitve pa predstavljajo ukrepi za zmanjšanje posledic zdravstvene in ekonomske krize z namenom, da se oblikuje bolj spodbudno poslovno okolje, vključno z jasnimi in prijaznimi administrativnimi pravili. Predlagani ukrepi pomenijo podporo drugim politikam, predvsem politiki zaposlovanja in okoljski politiki. Izhajajoč iz omenjenih namenov in ciljev se s predlogom zakona upoštevajo smernice EU o obrambnih davčnih ukrepih in seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Prinaša se še člen direktive o pravilih proti izogibanju davkom, za katerega je rok za prenos 31. 12. 2021. Predlog zakona uvaja novo olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgrajuje olajšavo za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlovali mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in tiste, ki prvič vstopajo v zaposlitev, ter če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod. V predlogu zakona so tudi določena pooblastila za podzakonske akte zaradi lažjega izvajanja navedenih določb. Zvišuje se olajšava za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov in se v noveli širi s športnimi nameni. Predlagana je višja olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Predlagani ukrepi za določanje davčne osnove pomenijo ugodnejše in enostavnejše priznavanje davčnih odhodkov. Ugodneje se bodo priznavale terjatve, prijavljene v postopku prisilne poravnave oziroma v stečajnem postopku. Jasnejša je določba za priznavanje odhodkov pri oblikovanju rezervacij. Predlagana je posebna, ugodnejša ureditev za rezervacije za pokojnine, za odpravnine odpravnine ob upokojitvi ter rezervacije za jubilejne nagrade v prihodnjem obdobju do vključno leta 2026. Širitev olajšav ter predlagano ugodnejše določanje davčne osnove pomenijo letno za okoli 27 milijonov evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. Pri tem je treba upoštevati, da je težko ovrednotiti finančne učinke nekaterih določb, predvsem tistih, ki naslavljajo škodljive davčne ukrepe in prakse. Glede na navedeno Vlada predlaga sprejetje sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke, Jani Ivanuša. hvala, predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj tukaj v dvorani! V Slovenski nacionalni stranki smo mnenja, da je potrebno škodljive davčne prakse, kot so na primer erozije davčnih osnov, poslovanje prek davčnih oaz in podobne, strogo obsoditi. Gospodarstvo in svobodna poslovna pobuda sta zelo pomembna za napredek države, vendar samo do tam, kjer je to v interesu naroda. Ko kapital začne v želji po dobičkih izkoriščati državo in narod, je zagotovo potreben poseg v neoliberalni sistem s ciljem dobrobiti družbe. Mednarodne globalne korporacije izkoriščajo tako imenovane luknje oziroma neusklajenosti med različnimi davčnimi sistemi držav. S tako imenovano erozijo davčne osnove v matični državi in premikanjem dobičkov, ki so predmet obdavčitve, take korporacije izkoriščajo države in narode. Določene države, še posebej manjše, so zaradi takih praks pogosto izkoriščene, zato je zelo pomembno, da se take narodu škodljive korporacije prime s trdo roko. svetovnem merilu tak nemoralni pohlep stane državo med 100 in 240 milijardami ameriških dolarjev izgubljenih dohodkov letno. Zaradi različnih davčnih pravil držav globalni kapital poskuša najti dvojno obdavčitev oziroma manj kot kot enojno obdavčitev. Na tak način je skupni plačni davek v državah nižji, kot bi bil v eni državi. Kapitalske družbe preusmerijo dobiček izven pristojnosti države, na primer Slovenije, kjer družbe poslujejo in ustvarjajo te dobičke. Preusmerijo pa jih na lokacije, kjer družba dejansko ničesar s svojim poslovanjem ne ustvarja, ampak le izkoristijo ugodno obdavčitev. Problem je tudi v tem, dato ni niti oblika davčnega utajevanja, saj je kljub nemoralnosti taka praksa po navadi v skladu z zakonom. Ker pa je dejstvo, da če je nekaj legalno, še ne pomeni, da je tudi moralno, je potrebno tukaj v imenu dobrobiti naroda to ostro obsoditi. Ker poteka poslovanje v današnjem svetu na globalnem nivoju, je potrebno sodelovanje držav, da se takim škodljivcem prepreči izkoriščevalske prakse in povrne zaupanje v domače davčne sisteme. Seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družbe nižja od 12,5 %, je pomemben korak v boju proti takim praksam. Slovenski nacionalni stranki bomo zakone, ki naslavljajo tovrstno problematiko, zagotovo podprli, smo pa mnenja, da bi morali v prihodnosti take prakse prijeti s še bolj trdo roko. Hvala lepa. Hvala vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep Šimenko. Izvolite. SUZANA Najlepša hvala za besedo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predstavlja enega izmed treh zakonov na področju sprememb davčne zakonodaje, ki smo jih s strani Vlade prejeli v Državni zbor. Poglavitne rešitve predloga Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so naslednje. Nadgrajuje se podlaga za določitev seznama držav, ki z vidika poštene obdavčitve pomenijo tveganje za zlorabe. S slovensko zakonodajo se bodo tako prenesle določbe evropske direktive proti praksam izogibanja davkom, s tem bomo pripomogli k pravičnejšemu obdavčenju. Uvaja se nova olajšava za vlaganje v zeleni prehod in za vlaganje v digitalizacijo v višini 40 % vloženega zneska. Gre za vlaganje v računalništvo v oblaku, gre za vlaganje v umetno inteligenco, gre za okoljsko prijazne tehnologije, čistejši javni in zasebni transport ter energijsko učinkovitost stavb.

Prav tako se širi obseg olajšave, kar pomeni, da se bo višji znesek olajšave lahko uporabljal ob kulturnih namenih in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, še za športne namene. Uvajajo se olajšave za zaposlovanje mladih, starejših in za deficitarne poklice. Govorimo o zaposlitvah oseb, mlajših od 29 let in starejših od 55 let, in o zaposlitvah oseb s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina olajšave v primeru zaposlitve takšne osebe je določena v višini 45 %. V Slovenski demokratski stranki resnično pozdravljamo namero, da se področja deficitarnih poklicev uredi tudi prek olajšav, saj nato problematiko opozarjamo že dlje časa. prišlo do velikega števila deficitarnih poklicev, so predvsem v napačni izobraževalni politiki, deloma pa seveda tudi v spremembah strukture gospodarstva v svetu in posledično pri nas. Na drugi strani pa bodo olajšave za zaposlovanje mladih pripomogle k temu, da bodo mladi dobili zaposlitev v Sloveniji in tako tudi ostali v Sloveniji. Dvigujejo se tudi olajšave za izvajanje praktičnega dela v izobraževanju s trenutnih 20 % na 80 %. Olajšava je namenjena podjetjem, ki sprejmejo vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela pouka v strokovnem izobraževanju, kar je izjemnega pomena za strokovno usposobljenost dijakov ali študentov in tudi za gospodarstvo, saj se bo interes po izvajanju praktičnega pouka povečal in posledično bodo podjetja lažje prišla do kvalitetnejših kadrov, mladi pa bodo s tem lažje prišli do prve zaposlitve. Zvišujejo se priznani odhodki za stroške reprezentance in za stroške nadzornega sveta oziroma organa, ki opravlja funkcijo nadzora. Gre za delno priznane odhodke, ki se dvigujejo s 50 % na 60 %. Uvaja se prehodno obdobje za ugodnejše upoštevanje davčnega odhodka pri rezervaciji za pokojnine, odpravnine in jubilejne nagrade. Gre za prehodno določbo, ki velja za obdobje petih let. Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja preglednejše in pravičnejše obdavčenje, kar je ključnega pomena za dodatno spodbudo h gospodarskemu okrevanju po epidemiji covida-19. V Slovenski demokratski stranki bomo Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb seveda podprli. Hvala.

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi, predstavnici ministrstva! Koalicija je na majski seji kolegija predlagala, da se vsi trije zakoni o davčni reformi obravnavajo po nujnem postopku, vendar predlog ni dobil zadostne večine. Razlog za uvedbo nujnega postopka naj bi bil, da bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo. Po vseh izračunih in po prebranem mnenju Fiskalnega sveta o učinkih davčne reforme pa lahko v Poslanski skupini LMŠ mirno trdimo, da bi s samim sprejetjem davčne reforme nastale težko popravljive posledice za državo. V LMŠ zagovarjamo paketno obravnavanje davčnih reform, zato smo z ostalo opozicijo zahtevali splošno razpravo o vseh treh predlogih zakonov, saj smo prepričani, da mora biti za tako globoke posege v obstoječa družbena razmerja prisoten širši družbeni dialog. Vlada tega ni storila. Še več, predlog sprememb davčne zakonodaje sploh ni prišel na mizo Ekonomsko-socialnega sveta. Poglejmo, kaj bi koalicija sprejemala brez širše razprave. Fiskalni svet ocenjuje javnofinančni učinek predlaganih davčnih sprememb samo v letu 2022 na od 335 do 450 milijonov evrov. Citiram: »Ker Vlada na prihodkovni ravni ne naredi ničesar, predstavlja davčna reforma še dodatno tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji rok.« Dovolite mi še en njihov citat: »Zaradi predlaganih davčnih sprememb naj bi se dolg sektorja država kumulativno povečal za od 4 do 14 odstotnih točk bruto domačega proizvoda.« Konec navedka.Torej vlada Janeza Janše želi še za toliko povečati dolgne glede na to, da smo se pod njo do 25. 3. 2021 na novo neto zadolžili za 8,14 milijarde evrov. V proračun bi Vlada po izračunih Fiskalnega sveta v naslednjem letu zvrtala luknjo, globoko 450 milijonov evrov. In kar je ob tem, da ne rečem kar bizarno, je je dejstvo, da pred nekaj dnevi ob sprejemanju zadnjega protikoronskega paketa, PKP9, Vlada ni našla sredstev za enkratno spodbudo podjetjem, ki so bila z odlokom zaprta. Minister Počivalšek je to dejstvo utemeljil z besedami, da je potrebno paziti na javnofinančno vzdržnost. Če pogledamo še za kakšno leto naprej. Samo s posegi na področju dohodnine bo v štirih letih v proračunu zazevala finančna luknja v višini 2 milijard. Kako bomo nadomestili takšen proračunski izpad, sprašujem predstavnike Vlade in predstavnike ministrstva. V LMŠ ne verjamemo v zgodbo, da se bo vse to vrnilo prek potrošnje. Naj še enkrat poudarim, da v to ne verjame niti Fiskalni svet. Dodajmo temu še idejo o uvedbi socialne kapice, ki bi letno osiromašila pokojninsko in zdravstveno blagajno za od 115 do 165 milijonov evrov. Oceno o tem, kakšen bo učinek na vse štiri javne blagajne, pa naj si naredi vsak sam. Da je takšno ravnanje nepremišljeno, govori tudi dejstvo, da ob davčni reformi niste predstavili nobenih izračunov, koliko višjo gospodarsko rast oziroma koliko višjo potrošnjo pričakujete kot posledico predlaganih sprememb. In kot nas na to opozarja Fiskalni svet, predstavili niste nobenih dodatnih ukrepov, kako nadomestiti izpad v proračunu. V Listi Marjana Šarca na strokovnjake na finančnem ministrstvu gledamo z določeno mero spoštovanja.V letu 2019 so nam pomagali prihraniti četrt milijarde evrov, zakladništvo že leta deluje standardno dobro. Vendar se nam pri trenutni vladi postavlja vprašanje, ali se morda ne bi moral kdo, ki je na novo zasedel kakšno politično funkcijo, ponovno začeti učiti preračunavanja od začetka. Denar, s katerim razpolagate, je pravzaprav in vendarle denar vseh nas. V LMŠ pri tako nepremišljenih dejanjih ne bomo sodelovali, zato bomo glasovali proti predlagani davčni reformi. Hvala lepa.

Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, ostali prisotni, lepo pozdravljeni že drugič danes! Velik del obrazložitve zakona je namenjen povzemanju evropskih direktiv, ki nas zavezujejo v povezan sistem obdavčenja dohodkov podjetij. Naj takoj na začetku povemo, da je Slovenija veliko večino vseh določb spremenjenih evropskih direktiv s tega področja v svoje zakone prenesla že v času prejšnje vlade. Dejanska s tem povezana vsebina bi tako zahtevala le minimalen zakonski poseg, ki bi tudi za tako imenovane hibridne osebe uveljavil obdavčitev njihovih dohodkov v Sloveniji. Prav cilj tega predloga zakona pa je omogočiti finančnemu ministru, da s seznama davčnih oaz umakne celo vrsto držav, ki z nizkimi davčnimi stopnjami, olajšavami in ohlapnim nadzorom omogočajo korporacijam obsežno utajevanje davkov. Sprejetje tega zakona bi finančnemu ministru zagotovilo neposredno pravno podlago, da s slovenskega seznama davčnih oaz umakne vseh 19 držav, ki so trenutno na njem. Že tako kratek spisek držav, ki jih Republika Slovenija obravnava kot davčne oaze, bi se tako s 26 skrčil na le tistih 12 v jurisdikciji, ki jih Evropska unija šteje za tiste, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Med njimi ne bo več Bahamov, Barbadosa, Bruneja, Lihtenštajna, Maldivov in nekaterih karibskih otokov, ki širši javnosti morda niso poznani, zelo dobro pa jih poznajo tisti, ki prek njih prenašajo promet, se izmikajo obdavčitvi in skrivajo izvor svojega premoženja. Kot da to ne bi bilo dovolj, predlog zakona močno širi že sedaj precej široko polje možnih olajšav, s katerimi se davčna stopnja podjetij v praksi zniža precej pod splošno določeno stopnjo tega davka, ki znaša 19 %. Kot navaja gradivo, po uveljavitvi olajšav slovenska podjetja plačujejo dejanski davek na dohodek pravnih oseb v povprečni višini 13,5 %. Leta 2019 je tako nekaj več kot 106 tisoč slovenskih zavezancev za plačilo plačalo nekaj več kot 906 milijonov evrov. Ko odločamo o davkih, je pomembno upoštevati tako trenutno obremenitev zavezancev kot trenutne okoliščine, da na primer moramo okrevati po epidemiji, pa tudi potrebo, da država z davki zbere dovolj, da se bo zmožna odzvati na vse potrebe ljudi. Tudi to nas je naučila virusna pandemija – država potrebuje vire, s katerimi bo financirala vse tisto, kar ljudje od nje pričakujejo. Edini, ki ne razumejo te lekcije, so slovenska vlada in njeni senčni svetovalci. V času, ko ves svet ugotavlja, da je splošna obdavčitev podjetij prenizka in jo je treba dvigniti, da je treba širiti sezname držav, ki veljajo za davčne oaze in omogočajo davčno izogibanje, slovenska vlada predlaga popolnoma nasprotno smer krčenje seznama davčnih oaz in dodatne olajšave, ki bodo že sicer relativno nizko obdavčitev in prihodke proračuna še dodatno znižale. Treba je namreč povedati, da je gledano na splošno obdavčitev v Sloveniji res nekoliko višja od svetovnih ali pa celo evropskih povprečij, toda to ne velja za obdavčitev pravnih oseb, kapitalskih prihodkov ali premoženja. Pri vseh teh kategorijah davkov že sicer precej zaostajamo za povprečji, sploh pa za državami, s katerimi bi se želeli primerjati.Različni izračuni se po metodologijah sicer razlikujejo, a vsi nas po mednarodnih primerjavah postavljajo v skupino držav, kjer je obdavčitev podjetij med manjšimi. Vse dodatne olajšave tega predloga zakona pa pomenijo dodatno znižanje te obdavčitve brez zagotovil, da bo to prineslo obljubljene koristi. Mnoge izmed novih ali povišanih olajšav tako s sabo nosijo tudi priložnost za netransparentno zniževanje davčnih osnov in dodatno davčno izmikanje, kadar kapital ne prispeva svojega deleža, pa ceno plačajo ljudje skozi višje davke ali skozi rezanje državnih servisov. Spoštovani, v času okrevanja po pandemiji se krepijo tudi prizadevanja za mednarodni dogovor o minimalni stopnji davka na dohodek pravnih oseb. Na čelu teh prizadevanj sicer stoji novi ameriški predsednik, a koalicija držav podpornic je tokrat izjemno široka. Cilj je zagotoviti minimalno globalno višino davka na dohodek podjetij v višini vsaj 15 % in plačilo davka tam, kjer je opravljen promet. S tem bi se vsaj delno omililo množično izogibanje davkom, ki danes poteka prek davčnih oaz ali globalnih velekorporacij, pa četudi bo šlo za najmanjši skupni imenovalec. Žalostno je opazovati, da ta dogovor rušijo ravno nekatere evropske države. V prvi vrsti so med njimi tiste, ki imajo danes same koristi od sklepanja ločenih poslov s posameznimi korporacijami, na primer Irska. Če v takih prizadevanjih prične sodelovati tudi naša država, je to slabo, še zlasti če izbere potuhnjeni način in davčna darila za podjetja zamaskira v nove olajšave za netransparentne namene, ki naj bi bili nekako povezani z okrevanjem po šoku. Pomenljiv je podatek, da davčna stopnja, nižja od 12,5 %, v svetu in po veljavnih predpisih velja za prenizko. To je stopnja davka, pri kateri jih začnejo druge države uvrščati na tako imenovane črne sezname, jih obravnavati z večjo pozornostjo in zaračunavati davčne pribitke subjektom, ki poslujejo s takimi državami. Efektivna višina tega davka v Sloveniji je po podatkih iz tega zakonskega gradiva leta 2019 znašala 13,5 %. Torej Torej le eno odstotno točko nad mejo davčne oaze. V primeru uveljavitve vseh predlaganih olajšav se bomo zelo kmalu približali tej meji. Slovenija, ki potrebuje več virov za potrebe svojih ljudi, bi v svetu, ki krepi nadzor nad davčnim izmikanjem in višjo davčno obremenitev podjetij, po predlogu te vlade nižala davke tam, kjer so že tako primerjalno nižji. Medtem ko druge države širijo sezname davčnih oaz, je odgovor slovenske Vlade, finančnega ministra in njegovih senčnih svetovalcev, da se nekatere države preneha obravnavati kot davčne oaze. Medtem ko druge države skušajo doseči globalni dogovor o enotni obdavčitvi podjetij, se Slovenija skuša po tiho približati tistim državam, ki željo ta dogovor razvrednotiti. Medtem ko se obroč okoli davčnih oži, slovenska Vlada sama rine v ta krog. Sklicevanje na potrebo po prenosu direktive in vladna zahteva za nujni postopek tokrat nista preslepila večine v Kolegiju predsednika Državnega zbora, nujni postopek ni dobil podpore, demokratični opoziciji pa je uspelo z zahtevo, da o predlogu razpravljamo na tej seji. Sporočiti moramo namreč, da so take rešitve neprimerne in nepotrebne, neustrezne za čas, v katerem se nahajamo, predstavljajo korak v povsem napačno smer. Administrativne poenostavitve bi bile sicer dobrodošle, a jih v besedilu predloga žal nismo zasledili. Da ponovim. Prilagajanje evropskim direktivam je samo kamuflaža. V času, ko ostali zvišujejo davke, jih desni želijo znižati. V času, ko vedno več državobravnavamo kot davčne oaze, se naši na desni strani temu želijo izogniti. In to vse na škodo države, državljank in državljanov. Zato Socialni demokrati takšni usmeritvi odločno nasprotujemo. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo. Vsakodnevni del parlamentarne dikcije je, da se pogovarjamo o takšnih ali drugačnih rešitvah, zapisanih v zakonih, zakonih, pobudah, priporočilih, ki priromajo v Državni zbor enkrat s strani poslanskih skupin, koalicijskih ali opozicijskih, drugič spet s strani Vlade. No, pod vlado Janeza Janše se lahko bolj malo pogovarjamo o rešitvah, pač pa raje o problemih, ki jih s svojimi norimi zakoni povzroča ali jih kane povzročiti v tej državi. Davčna reforma, paket zakonov zagotovo sodi med slednje. Neprestano lahko poslušamo, kako ni denarja, ko prihaja do pobud, ki bi koristile socialni državi in ki bi pomagale ljudem, ne pod to vlado, ne pod prejšnjo vlado, ne pod še kakšno predhodno vlado. Ko želimo investirati v zdravstvo, ni denarja, ko želimo podpreti socialni sistem, ni denarja, ko želimo z zeleno tranzicijo graditi namesto cest železnice, tudi takrat ni denarja. In izgovori se kopičijo, vselej eni in isti. Enkrat je to manko socialnega dialoga, čeprav zanj poslanske skupine sploh nismo pristojne, drugič gre za ukrepe, ki naj ne bi bili sistemski, pa če je to trditev, ki dejansko zdrži ali ne zdrži, spet tretjič naj bi naši predlogi, še posebej to velja za pobude Levice, preveč obremenjevali državni proračun in naj bi bili neustrezni z vidika javnih financ. Ampak pozor! Ko pa pridemo do nakupa orožja, ki ga v tej državi res ne rabimo, v višini 780 milijonov evrov, takrat pa kar naenkrat denar je. In ko pridemo do dodatnih davčnih daril za najbogatejše, tudi takrat se v državi kar naenkrat denar najde. Paket davčnih zakonov, kot jih je v parlamentarno proceduro poslala vlada Janeza Janše, je primer tega slednjega. Ta celotni davčni paket je izjemno škodljiv, ker bo reforma povečala dohodkovno in premoženjsko neenakost brez kakršnihkoli pozitivnih, otipljivih posledic za Prvi v vrsti je predlog zakona o debirokratizaciji, ki uvaja antisocialno kapico pri bruto plačah nad 600 evrov. Vlada želi s to akcijo doseči, da bo odstotek najbolje plačanih v državi, če se pogovarjamo o absolutnih številkah, je to okrog 13 13 tisoč največjih bogatašev, prispevke za javno zdravstvo in pokojnine plačeval po nižjih stopnjah, kot to počnejo delavke na minimalnih plačah. Poleg tega Vlada v noveli Zakona o dohodnini predlaga dodatne davčne odpustke, od katerih bodo seveda spet imeli največje koristi najbogatejši. Predlagajo znižanje stopnje najvišjega dohodkovnega razreda s 50 % na 45 %, kar bo služilo izključno dvigu neto plač zelo ozkega kroga kroga ljudi. Tu se ne pogovarjamo niti o 13 tisoč najbogatejših v državi, tu se pogovarjamo o 4 tisoč 300 najbogatejših ljudeh v tej državi. To je 4 tisoč 300 imen in priimkov z najvišjimi plačami. Ti bodo imeli v splošnem največjo korist od dviga dohodninske olajšave in tudi iz naslova vseh ostalih protisocialnih ukrepov skupaj.

bodo najslabše plačani delavci, ki mesečno zaslužijo manj kot 850 evrov, ti ne bodo dobili niti centa. Nekomu, ki dela za tisoč 200 evrov, se bo zaradi dviga splošne olajšave neto plača čez tri leta dvignila za 53 evrov, no, menedžer z 10 tisoč evri bruto plače pa se lahko nadeja dviga v višini 167 evrov. Če upoštevamo še znižanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda in antisocialno kapico, ki delavcu ne bosta prinesla, spet, niti centa, se bo menedžerju neto mesečna plača dvignila kar za 2 tisoč 316 evrov. Če zložimo vse te ukrepe skupaj, zelo hitro vidimo, da običajni ljudje, delavci od njih ne bodo dobili nič. Pod črto bodo še na slabšem.Zakaj? Ker bodo vse te davčne razbremenitve bogatih in kapitala navrtale slabo milijardo evrov težko luknjo v proračun socialne države vsako leto. Pozitivni učinki na gospodarstvo, ki jih Vlada ob tovrstnem razdavčenju bogatašev obljublja, ne bodo prinesli tega, kar vladni propagandisti trdijo, še nikoli niso v nobeni državi na svetu. To vemo, vemo iz prakse, vemo tudi iz ekonomske teorije. Kakršnekoli davčne razbremenitve se prevedejo v zelo kratkotrajne pozitivne učinke, učinke, medtem je pa škoda, ki jo povzročajo skozi sesuvanje socialne države, dolgoročna in težko popravljiva. Tak primer smo imeli tudi pri nas. Zaradi drastičnih davčnih rezov med letoma 2005 in 2007, po katerih je posegla takratna Janševa vlada, je proračun izgubil približno milijardo evrov na leto. Spomnimo se, kaj se je zgodilo po letu 2008 – drago zadolževanje, uničujoči varčevalni ukrepi, zniževanje gospodarske rasti. Se pravi, milijardni račun za davčne odpustke največjim bogatašem so nazadnje plačali ljudje, največ so prispevali tisti, ki imajo najmanj, največji reveži, ker tudi v največjem obsegu koristijo kapacitete socialne države. Vse skupaj se je prevedlo ne v razcvet gospodarstva, ampak v njegovo opustošenje zaradi izpada agregatnega povpraševanja, ki bi ga še posebej v času krize morala nadomeščati država, pač takrat, ko zasebno povpraševanje izpade. To so nore ekonomske politike. V te nore ekonomske politike lahko štejemo tudi novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del tega protisocialnega davčnega paketa. V Levici seveda tej noveli ostro nasprotujemo, znižuje davke za zasebni kapital. Zasebni kapital je v tej državi že tako občutno prenizko obdavčen, za vlado Janeza Janše očitno še vedno preveč, z novelo bi z davčnimi olajšavami za privatna podjetja iz proračuna socialne države vzeli dodatnih 30 milijonov evrov na leto. Pri tem se v Sloveniji davek na dobiček že desetletja znižuje. Leta 1991 je splošna stopnja davka na dobiček znašala 40 %, potem

Razdavčevanje nikoli ne vodi v razvitost in blaginjo, kot danes obljublja slovenska desnica. Prav nasprotno, stopnja davka na dobiček v razvitih državah je nadpovprečno visoka, v nerazvitih državah pa nadpovprečno nizka. Primeri: davek na dobiček v Franciji 32 %, v Nemčiji

manj razvitih državah, to je Madžarska z 9-odstotno stopnjo in Litva s 15-odstotno stopnjo, pa seveda v davčni oazi Irski z 12,5 %. Si to želimo? Je to naš razvojni model, ki naj ga v Sloveniji zasledujemo? Namesto nemškega ali skandinavskega razvojnega modela, po katerem se tako zelo radi oziramo, se nanj sklicujemo in si ga postavljamo za zgled, se pod vlado Janeza Janše država spreminja v madžarski pašaluk, ki naj zasleduje – saj niti ne vem, kako naj rečem – bolgarski razvojni model, madžarski razvojni model, razvoj, ki je v resnici razvoj v nerazvitost. Kljub temu da imamo v Sloveniji 19-odstotno splošno stopnjo davka na dobiček, to niti ne pomeni, da podjetja dejansko plačujejo davek po 19-odstotni stopnji. Lahko koristijo številne davčne olajšave, s katerimi si teh 19 % še dodatno zbijejo. Efektivna stopnja davka na dobiček – in to je zares treba gledati – je bistveno nižja od splošne stopnje. Leta 2018 je ta efektivna stopnja davka na dobiček znašala samo ubornih 12,9 %. V prevodu: s tovrstno efektivno davčno stopnjoSlovenija koketira z davčnimi oazami. In Janševa vlada vsakič, ko pride na oblast, nižanjem davkov na dobiček zasebnemu kapitalu podarja nove milijone, državo še približuje davčni oazi in v socialne programe vrta nove prihodkovne luknje. Leta 2006 je prva Janševa vlada tako uvedla postopno znižanje splošne stopnje davka na dobiček s 25 na 20 %, medtem ko je leta 2012 druga Janševa vlada uvedla še izjemno radodarno politiko davčnih olajšav in podjetjem omogočila, da pri vlaganju v investicije ali raziskave in razvoj davčne osnovno znižajo na nič in se s tem v celoti izognejo plačevanju davka. Koliko od teh investicij ali raziskav je dejansko investicij in raziskav in ne samo nekih zapakiranih stroškov, to je neko odprto vprašanje, kakšen je odgovor, si pa tudi lahko predstavljate. Pri vsej tej zgodovini razdavčevanja, nepravičnega razdavčevanja podjetij, ki je škodilo socialni državi, škodilo je navsezadnje tudi gospodarski kondiciji države, Vlada zdaj uvaja nove davčne odpustke. Z novelo, ki jo obravnavamo danes, se uvaja davčne odpustke za rezervacije podjetij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, kar so ugodnosti, ki jih uveljavlja samo okoli tisoč podjetij. Pretežno gre za velika podjetja, ki bodo na ta račun iz proračuna države dobila 6 milijonov evrov novih davčnih odpustkov. Poleg tega Vlada uvaja tudi nove davčne olajšave za podjetja pri pokrivanju stroškov nadzornih organov in stroškov reprezentance v višini 2,6 milijona evrov. To zveni morda malo tehnično, vam bom prevedel v bolj ljudski jezik: Vlada uvaja davčne olajšave za jastoge za menedžerje in nadzornike, zapitek bo plačalo delovno ljudstvo v tej državi, kdo pa drugi. Ob tem uvaja še neke olajšave za tako imenovani digitalni in zeleni prehod. Besedice neke nisem uporabil kot mašilo, ampak kot neko dejansko težo, ker v digitalizacijo in zeleni prihod nikoli ne morejo pripeljati nikakršne olajšave. To lahko storijo samo investicije, javne investicije, ki so planirane, politično podprte in nato tudi izvedene. Še posebej je ambicija po digitalnem in zelenem prehodu, ko o njej govori vlada Janeza Janše, abotna, če vemo, da je ta ista vlada v noveli Zakona o davku na motorna vozila iz proračuna podarila 29 milijonov evrov davčnih odpustkov bogatašem za nakupe potratnih, okoljsko škodljivih luksuznih avtomobilov, zdaj se pa kar naenkrat pri davku na dohodek pravnih oseb pretvarja, da bo z novimi odpustki privatnikom reševala okoljsko krizo. gospodje, vi res mislite, da vam še kdo verjame v tej državi? Na konceptualni ravni lahko primemo za digitalni in zeleni prehod na naslednji način. Zasebni sektor je nesposoben za reševanje okoljske krize, tako zelo, da je to dejstvo postalo očitno celo Mednarodnemu denarnemu skladu, se pravi mednarodni inštituciji zahodnega kapitalizma, ki pravi, da zasebne investitorje na področju razogljičenja pri vlaganju v produktivni kapital in infrastrukturo ovirajo visoki stroški proizvodnje in izrazita negotovost, ki je pogosto ni mogoče tržno ovrednotiti. Če prevedemo: za zasebna podjetja reševanje okoljske krize ni dovolj dobičkonosno, da bi naredila karkoli pomembnega. To je jasno celo Mednarodnemu denarnemu skladu, samo slovenskemu ministru za finance Andreju Širclju ne. Oziroma, pardon, se popravljam, tudi Andreju Širclju, ministru za finance, je to jasno, samo cinično gleda stran, ko piše razdavčitve bogatih v zakonodajne predloge, zaradi tega ker je to vladi Janeza Janše pač politično oportuno, želi na račun državljank in državljanov nagrajevati svoje prijatelje.Kot rečeno, je razogljičenje gospodarstva in zeleno transformacijo družbe mogoče doseči izključno z obratom k velikim javnim investicijam v nizkoogljično tehnologijo, energijo, promet, in to brez ozira na tržne zakonitosti in dobičke zasebnikov. Se pravi, ne oziramo se na to, kar se splača, počnemo to, kar je prav, da naslovimopodnebni zlom. Naša vlada tega seveda noče, ne zna, ker interese kapitala postavlja pred javno dobro. Vse, kar zna početi, je to, da zasebnikom deli subvencije in kvazi zelene davčne olajšave, potem pa pasivno čaka, da se bo zgodil zeleni prehod. In zelenega prehoda ne bo. Za konec je potrebno opozoriti še na spremenjeno politiko glede davčnih oaz, ki je skrita v tej noveli. Za davčne oaze pri nas enako kot drugod po Evropski uniji veljajo države, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, pri čemer to niso države članice Evropske unije.

Očitno bo gospod Šircelj lahko samovoljno postavljal in odstavljal države na nacionalni seznam davčnih oaz, četudi gre za državo, kjer je stopnja davka na dobiček nižja od 12,5 %. In to v vladi, ki že tako deli državljanke in državljane na prvorazredne in drugorazredne. Prvorazredni so seveda gospe in gospodje trenutno na vladi sami pa njihovi lobistični prijatelji in gospodarska mreža, ki stoji za njimi, drugorazredni smo vsi ostali. Sedaj enako počne tudi z davčnimi oazami. Verjetno so prvorazredne davčne oaze tiste, v katerih roki snežiči in podobni utajevalci davkov in goljufi perejo svoje finance, drugorazredne pa tiste, ki tega privilegija sodelovanja z mrežami Janeza Janše nimajo. In to se počne sočasno, ko smo prvič priča resnim pobudam, da se izginjanje sredstev v davčne oaze naslovi, in to na globalni ravni. Celo Združene države Amerike, ta domovina in trdnjava kapitalizma, ki je sopomenka za raznorazne lobiste, je začela mobilizirati svoj soft power in vpliv, ki ga imajo po svetu, zato da se odtekanje sredstev iz držav, ki ta sredstva potrebujejo za financiranje svojih socialnih programov, zaustavi. Tam, kjer korporacije delajo, tam naj plačujejo tudi davke, iz teh davkov naj se financirajo socialni programi, zelene transformacije in vse ostalo, kar državljanke in državljani teh držav potrebujejo, ne pa da se sredstva, narejena na področju jurisdikcije ene države, zlivajo v davčne oaze. Celo Združene države Amerike so začele mobilizirati svoj softpower v akciji proti davčnim oazam, a ne vlada Janeza Janše. Istočasno ta počne ravno obratno. Iz vseh razlogov, ki sem jih navedel in se jih potrudil obrazložiti, bomo v Levici seveda

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predstavlja enega od zakonov paketa davčnih sprememb, ki so usmerjene v zmanjševanje davčnega bremena za naše davkoplačevalce. Krščanski demokrati verjamemo, da posameznik z denarjem in finančnimi sredstvi zna ravnati bolj odgovorno, preudarno in racionalno kot država, iz enega evra zna narediti dva. V Novi Sloveniji zaupamo ljudem in to je sestavni del našega gospodarskega programa. Leta 2019 se je iz Slovenije izselilo 15 tisoč 100 prebivalcev. Od tega jih je bilo 5 tisoč 759 v starosti med 20 in 40 let. Mladim moramo omogočiti ustvarjanje pri nas, če želimo, da jih bo več tudi ostalo Pri tem je izjemno pomembno, da znanje povezujemo s prakso. Zato se z novelo zakona predlaga nadgraditev olajšave za zaposlovanje. Pri že obstoječi olajšavi za zaposlitev mlade osebe v višini 45 % plače za starost oseb, za katere je mogoče uveljavljati olajšavo, se tako širi s 26 na 29 let. Na novo se določa uveljavljanje višjega zneska olajšave za zaposlovanje mlajših oseb, ki se prvič vključujejo v zaposlitev, to so osebe, mlajše od 25 let. Olajšava bo v višini 55 % plače. Obstoječo olajšavo se širi tudi na zaposlovanje oseb s poklici v primanjkljaju. Gre za olajšavo v višini 45 % plače. Poleg navedenega se predlaga tudi zvišanje najvišje mogoče olajšave za zavezanca, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta, z 20 na 80 % povprečne mesečne plače v Sloveniji.Predlog naslavlja tudi olajšave za donacije. Določa se višjo olajšavo za donacije za humanitarne, kulturne in športne namene.

Predlog zakona prinaša še nekatere druge razbremenitve, kot je na primer določba, da se oblikovanje rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine začasno prizna kot odhodek v stoprocentnem znesku oblikovanih rezervacij. Gre za ukrep, ki bo veljal do vključno leta 2026, kar je pomembno tudi kot pomoč gospodarstvu za zagon po krizi. Izjemno pomembna sprememba je tudi uvedba nove olajšave za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, z uveljavljanjem katere si bo zavezanec zniževal davčno osnovo za določena kvalificirana vlaganja. Uveljavlja lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Z zakonom se določa tudi ugodnejše, enostavnejše priznavanje odhodkov pri določanju davčne osnove. Ker gre za zakon, ki prinaša davčne razbremenitve, ga bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati seveda podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. MONIKA Spoštovani kolegice in kolegi! V okviru prve obravnave bomo danes odločali o primernosti vladne novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, da je primerna za nadaljnjo obravnavo. Novela vsebuje dva vsebinska sklopa sprememb, in sicer, najprej gre za implementacijo določb direktive Evropske unije, vezane na postopke obdavčevanja v razmerju do tretjih držav. Novouvedeni ukrepi bodo zagotavljali višjo raven pravičnosti sistema obdavčevanja na globalnem nivoju. Takšna, na podlagi evropske direktive koordinirana nadgradnja sistema je upravičena in potrebna za preprečevanje zlorab na področju obdavčevanja. Drugi, še pomembnejši sklop zakonskih sprememb pa predstavljajo delne spremembe sistema davčnih olajšav za podjetja, ki bodo sicer imela določene negativne finančne posledice za proračun, torej manjše davčne prilive, po oceni Ministrstva za finance za dobrih 16 milijonov evrov letno. Vendar pa je potrebno na učinke novih oziroma dodatnih davčnih olajšav gledati ne le s finančnega vidika, temveč predvsem z vidika širših, kompleksnih ciljev, ki jih prek nadgradnje sistema veljavnih olajšav zasledujemo. V prvi vrsti gre za spodbujanje vlaganj v zeleni in digitalni prehod, torej v okoljsko prijazne tehnologije in v širšo računalniško nadgradnjo. Pa tudi v spodbude zaposlovanja in usposabljanja mladih ter spodbude podjetjem za donacije za dobrodelne, športne, kulturne in podobne namene. Pri tem sklopu davčnih sprememb oziroma dodatnih olajšav je treba poudariti, da ne gre za parcialne ukrepe, temveč za njihov skrbno ciljan nabor, ki skupaj z dvema drugima vladnima predlogoma sprememb, Zakona o dohodnini in Zakona o davku na dodano vrednost, predstavlja davčno reformo, katere glavno vodilo so finančne in administrativne razbremenitve fizičnih in pravnih oseb. Posebej je potrebno izpostaviti, da se bo proračunski izpad davčnih prihodkov kompenziral, pod ena, s povečano potrošnjo prebivalstva, pod dva, predvsem z večjo gospodarsko aktivnostjo podjetij, pa tudi zaradi stimulativne davčne politike bo naše gospodarsko okolje postalo bolj atraktivno za nove naložbe. Vse našteto je generator gospodarske rasti, torej posledično tudi višjih davčnih oziroma proračunskih prilivov, zato bomo poslanci Stranke modernega centra predlog novele tega zakona podprli. Hvala.

Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci! Evropska unija že vrsto let opozarja, da članice vsako leto izgubijo celo do 70 milijard evrov davčnih prihodkov zaradi prakse multinacionalk, ki z agresivnim davčnim načrtovanjem davka na dobiček ne plačujejo tam, kjer ga ustvarjajo, pač pa tam, kjer je to zanje davčno ugodneje. Kot so letos objavili na Evropskem računskem sodišču, ocene prihodkov, izgubljenih zaradi izogibanj plačilu davka od dohodkov pravnih oseb, v Evropski uniji znašajo od 50 do 70 milijard evrov letno. Če so vključeni tudi posebne davčne ureditve in neučinkovito pobiranje davkov, pa približno 190 milijard evrov letno.

dogovorjen evropski seznam, na katerega se uvrščajo davčno tvegane države. Države se bodo na tako imenovani evropski seznam uvrščale glede na tri ključna merila: davčna preglednost, pravična davčna obdavčitev in izvajanje minimalnih standardov OECD za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmeritev dobička. Dejansko gre torej za seznam držav, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Finančnih posledic zaostrene davčne politike z vidika obrambe pred državami z nepravičnimi davčnimi praksami se v tem primeru ne da oceniti, pričakuje pa se, da bo zaradi zmanjšanja zlorab več pobranih davkov. Poleg navedenega novela prinaša pomembne novosti, ki bodo imele zelo negativne učinke na naš davčni sistem.

V primeru sprejetja novele se bodo rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade priznavale kot odhodek, in sicer v 100-odstotni višini. Priznani stroški reprezentance in nadzornega sveta se s sedanjih 50 % dvigujejo na 60. Pravna oseba, ki bo izvajala praktično izobraževanje, bo po novem namesto 20 % imela kar 80-odstotno olajšavo. Povsem na novo se uvaja olajšava za vlaganje v zeleni in digitalni prehod. Zavezanec bo po novem uveljavljal zmanjšanje osnove za 40 % vloženega zneska, a ne kadar bodo vložena sredstva pridobljena bodisi iz državnega bodisi iz evropskega proračuna in bodo imela naravo nepovratnih sredstev. Dvig davčnih olajšav in uvedba novih pomenita, da bo pobranega davka manj. Vsaka olajšava znižuje osnovo, od katere morajo podjetja plačati davek, s katero se polni državni proračun. Olajšave za donacije nas bodo letos stale 1,5 milijona evrov, rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade 6 milijonov evrov, dvig stroškov reprezentance 2,6 milijona evrov, uvedba nove olajšave za investicije in zeleno pa 16,5 milijona evrov. sprejetjem tega zakona bomo proračun letno prikrajšali za 27 milijonov evrov. V SAB menimo, da so v trenutni javnofinančni situaciji, ko je državni proračun povsem izropan, takšne odločitve nesmotrne, neresne, neodgovorne in posledično usodne za državni proračun in razkroj državnih podsistemov. Dejstvo je, da smo za zajezitev epidemije porabili 4 milijarde evrov, ki jih nismo imeli in za katere smo se morali zadolžiti. Dejstvo je, da nas je aktualna vlada Janeza Janše zgodovinsko zadolžila. Izredno zaskrbljujoče je, da se je stanje javnih financ v Sloveniji poslabšalo bistveno bolj, kot je povprečje Evropske unije. Vsakomur bi moralo biti jasno, da tako povečan obseg dolga prepoveduje kakršnokoli zmanjševanje prihodkov proračuna. Ta vlada bi morala početi ravno nasprotno, in sicer pripraviti ukrepe, s katerimi bo Slovenijo peljala iz krize in s katerimi se bo stanje javnih financ vrnilo na predkrizno raven. A ta vlada počenja prav nasprotno. Namestoda bi poskrbela za višje prihodke proračuna, jih zmanjšuje. Če prihodkov ne bo dovolj, bo to pomenilo zmanjšanje drugih javnih izdatkov, kot so plače, pokojnine, socialne pravice in še bi lahko naštevali.Novela zakona predstavlja del davčne reforme vlade Janeza Janše, ki nas bo prikrajšala za milijardo evrov proračunskih prihodkov. V SAB smo mnenja, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V osnovi izvaja država v okviru davčne politike tri cilje: zadovoljevanje skupnih in javnih potreb, prerazporeditev ustvarjenega bruto družbenega proizvoda ter enakomeren in stabilen gospodarski razvoj. Težnja sodobnih davčnih sistemov je ob kritju osnovnih funkcij države zagotoviti spodbudo pospešenemu gospodarskemu razvoju in osnovno raven socialnih pravic državljanov. Davčni sistem je oblikovan v neposredni odvisnosti od drugih podsistemov v okviru širšega družbenega, ekonomskega sistema posamezne države. Davčna reforma, ki ne bo upoštevala domače ekonomske realnosti, bo samo povečala proračunsko luknjo. Politično hitenje ustvarja idealen ambient za nove velike napake. Dobro bi bilo v vsem tem zanosu ne pozabiti, da je primarni cilj davčne politike napolniti državni proračun, da velikega proračunskega dolga ne prenaša v preveč oddaljeno prihodnost in da v končni posledici prepreči bankrot države. Kadar se davčne oblasti odrekajo vrabcu v roki v prid golobu na strehi, je to zelo tvegano, zato ker davčni golob zelo redkokdaj, če sploh kdaj, pristane na tleh. Javne finance zajemajo celotno strukturo instrumentov in odnosov, ki urejajo javno financiranje iz proračunskih sredstev. Sistem dajatev, regulatorni okvir obdavčitve, delovanje instrumentov davčne politike države so pomembni dejavniki, ki vplivajo na poslovno politiko podjetij. Država v okviru davčnega mehanizma oziroma v okviru davčnega sistema uporablja mehanizem oblasti in politične ureditve, ki temelji na prerazdeljevanju moči za zadovoljevanje širših družbenih potreb ter za korekcije tržnega mehanizma. Pravičnost in utemeljenost poseganja države v prerazporejanje družbenegaproizvoda in v delovanje tržnega mehanizma je nenehno vprašanje ter izziv pri oblikovanju ekonomske politike sodobne države. Uravnavanje davčne politike in davčnega sistema v sodobnih družbah dodatno otežuje osnovni konflikt pri interesih državljanov, ki si na eni strani želijo zmanjšanja davčnih bremen, hkrati pa zahtevajo ohranjanje doseženega obsega javnih storitev in socialne blaginje. Z gospodarskim in tehnološkim razvojem samo še stopnjujejo te zahteve. Davek od dohodkov pravnih oseb je po svoji velikosti in obsegu v strukturi prihodkov državnega proračuna četrti najpomembnejši davčni vir. Leta 2019 je bilo realiziranih 997 milijonov evrov prihodkov iz tega naslova. Predlagane spremembe, ki bodo imele negativen učinek na prihodke, obsegajo naslednja področja: nova olajšava za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, uveljavljanjem katere si bo zavezanec zniževal davčno osnovo za določena kvalificirana vlaganja; višja olajšava za donacije v športni namen ter višja olajšava za izvajanje praktičnega pouka v strokovnem izobraževanju; nadgraditev olajšave za zaposlovanje, ki se širi z zaposlovanjem oseb s poklici v primanjkljaju ter posebej določa uveljavljanje višjega zneska olajšave za zaposlovanje mlajših oseb, ki se prvič vključujejo v zaposlitev; ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi ter dvig priznanih stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma organa, ki opravlja funkcijo nadzora. Vse skupaj ima seveda negativen finančni učinek. Ocenjen je na približno 27 milijonov evrov. Na prvi pogled to ni veliko, gre samo za 2,7 % realiziranih prihodkov v letu 2019. Za bolj nazorno podobo pa je potrebno pogledati, kako je slovenska država obravnavala ta temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb v minulem slabem desetletju in pol. Najbolje se to vidi v zaključnih računih proračunov za posamezna leta. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so bili najvišji leta 2008, eno milijardo in 257 milijonov evrov, do leta 2013 so se znižali na 265 milijonov evrov. V šestih proračunskih letih so torej padli za 992 milijonov evrov, praktično za milijardo. Od leta 2014 so se ti prihodki postopno dvigovali, najprej na 468 milijonov in tako do leta 2019, kakor je že bilo povedano, do 997 milijonov. To pa je še vedno 260 milijonov evrov manj, kot je bilo realizirano leta 2008. Ves ta čas v teh 13 letih se je na veliko eksperimentiralo z davčnimi stopnjami, z davčnimi olajšavami, z razlikami med dejanskimi in davčno priznanimi odhodki. Pri posameznih kategorijah seveda dejansko prihaja do razlik, ki so denimo posledica neustreznega upoštevanja stroškov materiala, odhodkov iz prodaje zalog izdelkov ter trgovskega blaga, amortizacije, notranjih prenosnih cen, obresti, plač, dolgoročnih rezervacij ter odhodkov na podlagi drugih izdatkov. Sublimat vseh teh eksperimentov pa je dejstvo, da je država leta 2019 ustvarila manjši učinek kot leta 2008, in govorimo o prihodku iz davka od dohodkov pravnih oseb. Takim eksperimentom s povzročenim nazadovanjem lahko rečemo tudi opotekanje in s tem opotekanjem moramo v Sloveniji počasi prenehati. Gospe in gospodje, to, kar se danes v Sloveniji dogaja na področju davčne politike, je precej podobno tistemu, kar se je začelo konec 70. let 20. stoletja in se je imenovalo davčna revolucija. Svojo polno afirmacijo je dosegla v dveh mandatih Reaganove administracije. Njena doktrinarna osnova je bila povezana s tako imenovano supply-side šolo, ekonomiko ponudbe. Doktrina propagira zniževanje davkov in blažitev njihove progresivnosti in to utemeljuje s pričakovanji, da bodo gospodarski subjekti in državljani tako bolj motivirani za delo in za naložbe. Posledica bodo naraščajoči prihodki in dobički, s tem pa tudi višja davčna osnova. Nižje davčne stopnje, uporabljene na višjo davčno osnovo, bodo v končni posledici povečale proračunske prihodke.V skladu s tako logiko je administracija predsednika Reagana znižala davčne stopnje, še posebej tiste za najbogatejše, proračunski primanjkljaj pa je začel naraščati, namesto da bi se zniževal. Napovedani učinki se niso nikoli materializirali, stvarnost se je narogala nesmiselni teoriji, toda politika nizkih davkov je obstala in se ohranila do danes. Spremenila se je samo argumentacija. Ekonomske vrline nizkih davkov so zdaj drugotnega pomena, poudarjene so nujnosti, izzvane z globalizacijskimi, zdaj, v aktualnem trenutku pa tudi s postepidemijskimi procesi. Če država ne bo poviševala davkov, potem podjetja morda ne bodo preselila proizvodnje v države, ki imajo ugodnejšo davčno politiko. Objektivno ni pogojev za zmanjševanje davkov, korekcija davčnega sistema na različnih segmentih pa je potrebna. Potrebno je uvesti progresivno davčno lestvico, če ne zaradi fiskalnih prihodkov, pa vsaj zavoljo socialne dostojnosti. Povečati je treba davčno disciplino in racionalizirati proračunsko porabo, celotne proračunske odhodke pa bo težko zniževati, če ne celo nemogoče zniževati. Mi se v vsakem trenutku moramo vprašati, od kod bo Slovenija financirala vse napovedane investicije v infrastrukturo, kako bo odplačevala kredite in s katerimi sredstvi bo reformirala pokojninski sistem. Poslanci Poslanske skupine Desus imamo na opisane zadeve različne, individualno podprte poglede, ki bodo prevladali pri odločitvi, ali so predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb primerne za nadaljnjo obravnavo ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Besedo ima Andreja Zabret, pripravi naj se Andrej Černigoj. Izvolite.